Дами и господа народни представители, заседанието продължава. Преминаваме към отговорите на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов. Първи ще отправи питане към него народният представител Яне Янев относно цялостната политика на правителството за противодействие и борба с корупцията, в контекста на последните данни за индекс на корупцията в България. Господин Янев, слушаме Ви.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер! На 1 декември бяха публикувани резултатите от изследването на асоциацията „Прозрачност без граници” на така наречения индекс за възприятието на корупцията. Изследването е една от най-авторитетните международни оценки на корупцията в различните страни. То се публикува ежегодно от 1995 г. и отразява възприятието на нивото на корупцията според представителите на бизнеса, местните и външни анализатори, финансови и изследователски институции като Световната банка, Световния икономически форум и други престижни и високо компетентни източници. През 2011 г. то е обхванало 183 държави. Индексът е по десетобална скала, в която оценка „нула” означава максимално ниво на корумпираност. По тази скала днес България има оценка 3,3, с която се нарежда на 86-то място в света и на последно в Европейския съюз. През 2009 г. ГЕРБ дойде на власт с ясното обещание да направи противодействието на корупцията свой основен приоритет. Вашето правителство винаги е поддържало тезата, че се води, както никога досега, безкомпромисна и честна борба с тази язва на обществото и държавата. Докладът на Европейската комисия за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от месец юни тази година констатира значителна активност в разкриване на корупцията и конфликт на интереси по високите етажи на властта. На този фон оценката на „Прозрачност без граници” звучи доста стряскащо. Не можем да си затваряме очите, че тя е тревожна. Реално тя означава, че в България търпимостта към корупцията не е не е случаен факт. Предполагам, че познавате нейната обективност и параметрите на въздействието на корупцията по високите етажи на властта, за да предприемете съответните действия. По показателя ефективно противодействие на корупцията България никога през последните две десетилетия не е заемала блестящи позиции, но чак на такова място не е стигала. Предполагам, че това е основният довод Вие да изберете госпожа Диана Ковачева, която ръководеше тази неправителствена организация доскоро, за министър на правосъдието. Затова бих искал да ми отговорите конкретно на следните въпроси. На какво се дължи драстичното разминаване между заявената правителствена политика за ефективна борба с корупцията и оценка на „Прозрачност без граници”? Приемате ли за меродавна оценката на „Прозрачност без граници”? Какви са причините индексът на България да е на такова ниско ниво? Каква е Вашата лична оценка за състоянието в България в областта на корупцията? В какво се изразява стратегията на правителството за противодействие и борба с корупцията? Считате ли, че тя е ефективна, ако е – какви са конкретните резултатите, ако не е – ще бъде ли променена? Благодаря За отговор господин Бойко Борисов – министър-председател на Република България. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Янев, когато Партия ГЕРБ определи като свой основен политически приоритет борбата с корупцията и организираната престъпност ясно осъзнавахме, че заставаме срещу един от основните проблеми на обществото. Нещо повече – давахме си сметка, че този проблем няма да има еднозначни измерения и че не може да бъде решен изведнъж и с еднократни действия. Особеност на корупцията е, че съществува близо до границите на закона, използва и най-малките пропуски в законодателството и неговото прилагане и непрекъснато променя формите на своите проявления. Това се доказва косвено и от фактите, които заварихме, идвайки на власт – поредица от неизгодни сделки, задължаващи държавата, подписани договори, по които не са осъществени плащания, необосновани и необмислени добре сделки и обществени поръчки. Проблемът с корупцията е глобален проблем, в който всяка страна се оправя в различна степен. България той дълго време беше и хроничен белег за различните управления, които допускаха да се развие в многообразни форми и схеми. Затова за ограничаването й днес е необходимо по-дълго време и по-систематични усилия. Съгласен съм, че оценката на възприемането на корупцията за 2011 г., давана от проучването на „Прозрачност без граници”, не е позитивна. Без да коментирам методиката, която според нейните автори тази година е била леко изменена и допълнена с нови критерии, искам да кажа следното. Високата критичност по отношение на корупцията се изразява и с по-високата степен на нетърпимост към нея. За корупцията в България днес се говори открито, а не шепнешком. Тя не се скрива от обществото и е тема на обществения дебат, затова и гражданите са по-взискателни по този въпрос. Оценката за състоянието на корупцията в една държава не може да бъде еднозначна, веднъж поради особеностите на самото явление, и втори път – поради разнообразието на методиките на измерването, които в повечето случаи отчитат субективното усещане на граждани и бизнес за корупция. Има различни институти в условията на икономическата криза са по-открити и отворени към гражданите и бизнес управлението. На въпросите Ви за стратегията за борба с корупцията мога да ви уверя, че правителството не само разработи и прие интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност за създаване на необходимата институционална организация за постигане на нейните цели създали сме и механизъм за проследяване на напредъка в изпълнението на стратегията. Що се отнася до предприеманите от нас конкретни мерки, мога да кажа, че те са ежедневни във всяка една от сферите, в които се осъществява правителствената политика – организационна, информационна и законодателна. През месец ноември бе приет Актуализиран план за действие за превенция и противодействие на корупцията до месец юли 2012 г. Той включва мерки за активното прилагане на приетата методика за оценка на корупционния риск, усъвършенстване на системата за превенция на корупцията чрез непрекъснато наблюдение и анализ, както и конкретни нормативни промени в редица сектори и нормативни актове, с оглед на неговото ограничаване. Знаете, че беше създаден и БОРКОР – мерките, множеството обхватни, правни и организационни, които се взимат, обединени системно в един общ план за действие. Предстои представянето на изпълнението на първото задание, реализирано с помощта на експерти и концепция, а именно законодателна рамка за процедурите по обществени поръчки. Разработеният проект заедно с презентацията презентацията и използване на методи ще бъдат предоставени на българското общество чрез Интернет страницата на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. Моята оценка е, че противодействие на корупцията, в частност по високите етажи на властта, се активизира през последните две и половина години – серия обвинения за злоупотреби, повдигнати както по отношение на бивши министри, така и срещу шефове на национални агенции, високопоставени служители от публичната администрация, както и от действащи по времето на нашето правителство министри. Пример за постановена присъда за корупционни действия е решението на Софийския апелативен съд от месец юни тази година срещу бивш заместник-министър на вътрешните работи и срещу съучастника му бизнесмен за предлагане на подкуп. През месец ноември бе поставена присъда срещу бе поставена присъда срещу кмет на областен град за превишаване на права и причинени вреди на общинския бюджет. По данни на прокуратурата от месец юни досега са образувани 250 досъдебни производства за корупция като 56 лица вече са осъдени за този вид престъпление. Освен това с последните изменения в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от месец декември беше усъвършенствана законова база за превенция на корупцията като важна част от целенасочените ни усилия в тази област. Създадена беше независима, постоянно действаща Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, която действа като административен орган за установяване на конфликт на интереси и за налагане на съответните санкции и административни наказания чрез тези организации, които се опитват да измерят корупцията и да правят сравнение между отделни държави. Затова ние ще продължаваме да следим не само оценките, които различните организации дават за страната ни, но и резултатите от провежданата от нас политика на управление. Те се изразяват в броя на разкритите случаи, на проверки на специализираните органи, заведени и приключени дела. Те са и в това, че бюджетните пари се управляват по-ефективно, че за всяка важна обществена поръчка се определя оптималният размер средства. За пример ще дам значителните суми, спестени чрез обществените поръчки по оперативните програми, които ние сега насочваме към строителството на нови пътища, подобряване образователната инфраструктура, нови четири програми и работни места. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Два уточняващи въпроса, господин Янев.

Уважаеми господин министър председател, ако приемем, че сте предприели необходимите действия, за да може корупцията да бъде намалена и в следващия доклад на „Трансперънси” да може да се повиши оценката за България, би следвало, когато сега се говори за реформи и особено тази година, когато предстои да се промени Висшият съдебен съвет, да се има предвид особено и от българския парламент, че кадруването в съдебната система е изключително важно, най-вече в контекста на кадровото израстване. Вие знаете и тук трябва да отворя една малка скоба, че в края на миналата година се разрази един скандал, който беше потушен. Става въпроса за окръжния прокурор на Хасково, Хасково, където има проблеми с дългогодишния кмет-феодал. Същият прокурор си беше позволил да наеме частна детективска къща, която да проследи жената, с която живее на семейни начала и е съдийка. Оказа се, че детективската къща, проследявайки тази съдийка, установява че тя има контакти и взаимодействия с висши магистрати и най-вече с един от от тримата първи в съдебната система, който в ролята на Доминик Строс-Кан е искал от нея сексуални услуги, за да може тя да бъде повишена в ранг. Вие нали си давате сметка, господин министър-председател, че дори корупционните механизми и всички институции, борещи се с корупцията, да си свършат работата, когато опре ред до съда и най-вече до Върховния касационен съд и има такова кадруване... практика се развива втори сценарий тип Красьо Черния, защото тук става въпрос за намеса на един от тримата първи в съдебната система. Аз Ви питам като министър-председател: Вие ще изискате ли от МВР, защото те би следвало при такава обществена важност да проявят действия, този запис, защото става въпрос за нещо, което е абсолютно недопустимо в демократична и правова държава? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов.

истински ми се иска да не сте прав. Що се касае за допълнителния Ви въпрос и правото ми да доизкажа становището си преди малко, си преди малко, обръщайки изключително внимание на този доклад – това беше основната причина да поканя и тогава да се запозная с новия правосъден министър,

Господин министър-председател, не е важно дали вярвате точно във всяка дума, която казвам, а е по-важно да направите една среща – дори с членове на Висшия съдебен съвет, и да се убедите, че огромна част знаят и говорят вече няколко месеца за този скандал и в крайна сметка нямат механизми вътрешно да се преборят, защото става въпрос за нещо, което е безпрецедентно от 10 ноември насам – кадруването в съдебната система, повишаването в ранг и избора на магистрати да става по такива съображения и лично в тях да участва един от първите трима в съдебната система, който е засечен и го има, в това число и гласово, в този разговор. разговор. Надявам се Вие да упражните Вашето влияние и да не се допусне, сега, при избора на нов Висш съдебен съвет, в съдебната система да попадат такива хора, които могат да причинят много страшни щети и последствия на българското правораздаване. Само ако се действа превантивно, няма да се случат отново такива етюди и сценарии като Красьо Черния и като този, който развивам неслучайно тук и неслучайно в началото на годината, защото това е година на цялостна промяна и на реформа

с нищо необосновани и немотивирани клевети към магистрати, в това число висши. Вие самата сте юрист и би трябвало да си давате сметка, че когато от тази трибуна си позволяваме да унижаваме съдебната система, няма защо после да се чудим какво е отношението на обществото към Народното събрание и към съдебната система – първо. Второ, с твърде голяма лекота и Вие, и председателстващият преди Вас, позволявате удължаване на времето за питания и за въпроси

Трето, аз мисля, че си струва да бъде сезиран главният прокурор, и го правя тук, от тази висока трибуна, дали казаното от господин Янев е вярно и дали то не представлява под някаква форма изнасяне на класифицирана информация. Но е Ваш ангажиментът да гарантирате добрия тон в залата и когато от трибуната се ръсят клевети към магистрати, към институции и Вие не реагирате, това поставя под много сериозен въпрос стремежът Ви да създадете нормална атмосфера в залата и да имаме коректни и нормални отношения между институциите, в това число между Народното събрание и магистратурата. Благодаря. Благодаря, господин Петков – няма как да знам, излизайки, всеки един от народните представители кого директно или индиректно би засегнал в изказването си. Прекъсването може да се случи само въз основа на извънредна норма от правилника. Ако ми посочите тази норма, съм готова публично да се извиня. (Шум и реплики от КБ.) Що се отнася до предложението, което публично отправихте – да бъде сезирана прокуратурата, считам, че Вие, който имате качеството си на народен представител, каквото имам и аз, бихте могли също в личен план да го направите. За изявление – господин Волен Сидеров от Парламентарната група на Дами и господа народни представители, господин министър-председател, господин министър, драги гости! Поводът за моето изявление от моето изявление от името на Парламентарната група на партия „Атака” е изключително порочната деформация, която се получава в българския парламент. Преди да изложа виждането си, само едно от уточнение, госпожо Цачева – мен сте ме прекъсвали тук, от тази трибуна. Така че за Вас не е проблем, ако искате да прекъснете, но явно го правите избирателно.

В парламента в момента има 24 души, така наречени независими депутати. Това е едно понятие, с което се спекулира конституционно, тъй като по Конституция и по Избирателен кодекс независим е този кандидат, който влиза, кандидатствайки като независим с инициативен комитет. Аз помня доста, свидетел съм на цялата нова българска история и си спомням само един-единствен случай във Великото Народно събрание. Това беше Гиньо Ганев, който влезе като независим депутат, кандидатствайки като такъв

В днешно време всеки един български гражданин с права да бъде избиран, може да кандидатства за народен представител, да събере инициативен комитет със съответните гласове и да влезе като независим и тогава да си сложи голяма хубава табелка: „Аз съм независим депутат”. Такъв случай обаче, както установихме,

кажа пред Вас в качеството Ви на председател на Партия ГЕРБ, не толкова на министър-председател, а като лидер на партията, която всъщност е страна по този спор, защото това наистина е спор, тъй като ще стане съдебен спор. 19 от тях са заявили принадлежност чрез декларация към Партия ГЕРБ – декларация, в която казват, че те принадлежат към ГЕРБ. Какво означава това? Ние наистина тук с моите колеги си блъскаме главите и се консултираме с юристи. Какво означава да декларираш: „аз принадлежа към Партия ГЕРБ”,

се очертава тази сума да нарасне на 2 милиона, тоест половината от годишната субсидия на Партия „Атака”. Аз знам, че сега Вие ще кажете в отговор: „Сидеров говори за пари”, но Вие като министър-председател също почти всеки ден говорите за пари, защото знаете, че парите са горивото, което движи дейността в държавата. По същия начин законът е определил една партия да извършва своите функции чрез държавната субсидия, получена на базата брой подадени гласове. Това също е записано много ясно в закона. Тук става деформацията, тъй като

партийните субсидии да отиват след депутат, който напуска парламентарната група. Но Вие така го тълкувате. Да, ние ще атакуваме това нещо в съда, ще водим дела. Въпросът е, че в момента Вие би трябвало да се чувствате некомфортно, отнемайки пари от друга партия.

добре ли се чувствате да отнемате пари на „Атака” и да ги дадете на тези депутати, които по този начин заявяват, че парите са единствената им движеща цел и смисъл в живота? За тях е ясно. Но аз Ви казвам, тук вече като съвет, че тези хора, които ги взимате, те не са надеждни. Щом те веднъж са предали четата, те ще я предадат пак. Вие знаете, Вие сте човек, който е играл в отбор веднъж ренегат, цял живот ренегат. Това са ненадеждни хора. Не ги взимайте, съветвам Ви истински! Защото те ще започнат да Ви извиват ръцете и утре ще Ви се качат на главата. Полза от такива депутати, първо, Вие партийно нямате. Да, сега си осигурявате едни гласове, които Ви дават възможност да си прокарвате законите, но това ще бъде ден до пладне. Ще дойде момента, в който те ще Ви рекетират, така както рекетираха мен. Казвам Ви го колегиално като лидер на партия към лидер на партия. партия. По-добре е, и моят съвет е: откажете се от тези пари – те са чужди, те не са Ваши – върнете ги там, откъдето сте ги взели, и по този начин ние ще се уважаваме истински. Ние ще имаме различия в нашата политика. Ние ги имаме и досега ги имахме, аз много пъти съм говорил за това. И днес в моите въпроси към министър Трайков стана дума за това. И за ЕРП-та, и за златодобива, и за начина, по който България продължава да бъде в ръцете на чужди монополи, и за турцизирането, и за отношенията ни с Турция, и по ред други въпроси ние се различаваме доста сериозно. Ние тези разлики ще продължим да ги имаме. Но в политиката като цяло трябва да има едно уважение. Това уважение може да бъде само на базата на коректност. Ние можем да имаме коренно различни виждания, но ако Вие върнете тези пари и прекратите тази практика, Вие ще имате цялото ми уважение и като политически опонент. Същото се отнася и за господин Станишев, който би трябвало по същия начин да върне обратно тези пари, които чрез депутата, напуснал „Атака”, той сега получава в своята каса. Това е единственият начин, дами и господа народни представители, да запазим уважение помежду си. Защото иначе иначе губим почва. Иначе нещата изгубват морален смисъл. Иначе се губи въобще смисълът да ходим на избори. Хората ще си кажат: добре, за какво да избираме хора с бюлетината на партия „хикс”, след като утре в парламента те могат да бъдат

започнаха да правят групи. Когато наближи краят на един мандат на Народното събрание, много депутати започват да мислят дали ще имат политическа кариера нататък, дали няма, и започват да мислят доста комерсиално. При нас това се случи в средата на мандата, такива са хората. Какво да направим? Съжалявам! Освен да се извиня на избирателите заради тях! Но няма как да сканираш един предател предварително! Няма как да провериш мозъка на един човек – той като става депутат и тогава, декларирал вечна вярност на своя лидер, на партията си, кога ще дойде точно моментът, в който той ще се изкуши, продаде и предаде четата. Няма измислен такъв уред, който да проверява хората. Ето сега виждаме, че отцепниците от „Атака” ги няма. Задават се, обсъждат се важни въпроси, а тези патриоти, които през цялото време тръбят колко по-големи патриоти от мен са – да, те са по-големи патриоти от мен, аз не претендирам, но ги няма обаче. Няма ги в залата,

неносещи кауза, не за идеи и за идеали. Да, Вие ще кажете: „Защо сте ги подбрали такива?”, но Ви казвам – няма уред, който да подбере хората. Това обаче, което може да се направи, което е

Човек трябва да има критици, които да имат възможността да го правят – такъв е смисълът на демокрацията. Другото е тоталитаризъм, мачкане на права, отнемане на възможност да функционираш правилно, защото ще повторя пак и за пореден път: тези субсидии се дават на партиите за клубна дейност, за медийна дейност, за пропагандна дейност, за поддържане на партиен апарат. Иначе партиите трябва да се обръщат към бизнеса, към черната, към сивата икономика. Нима предпочитаме това?! Да, чувал съм много пъти да се прекратят партийните субсидии. Добре, нека тогава да ги прекратим, да ги махнем изцяло, дайте да обсъждаме този въпрос, не обаче и да се крадат от една партия на друга. Благодаря за вниманието и разчитам на разбиране. Благодаря, господин Сидеров. Преминаваме към питането на народните представители Иван Костов и Мартин Димитров към премиера господин Борисов относно позицията на България във връзка с проект на акт на 26 страни – членки на Европейския съюз, и приемането на фискални правила. Питането ще бъде развито от господин Мартин Димитров. МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, господин премиер, дами и господа! Най-важният политически въпрос пред българския парламент и пред българското правителство са новите фискални правила. Преди година и половина Синята коалиция добронамерено предложи вариант на тези правила, част от тях бяха приети много преди те да станат официална европейска политика. Това показва нашата добронамереност България да бъде една от първите страни, приела подобни правила. От задаването на въпроса обаче досега идеята за тези правила се промени

– най-страшното нещо, което може да се случи на България. И ако ние като парламент и като правителство не разработим обща позиция, с която да спрем това, да кажем на Европейския съюз: „Да, искаме да влезем, да работим заедно, да развиваме тази общност, но не можем да имаме еднакви данъци, не може Европейският съюз да върви към такава централизация”, ако сега не вземем мерки, утре ще бъде фатално. Много след мандата на това правителство това ще бъдат факти, които няма да могат да бъдат променени. Затова по няколко въпроса е спешно важно заедно да изработим позиция и да кажем нещата, които не могат да се случат, и позициите, по които България няма да отстъпи пред Европейския съюз. Първият такъв въпрос е никакво уеднаквяване на данъците. Вторият въпрос, който го няма тук, но ако видяхте, е загатнат в чл. 9 – че тези правила подкрепят и повтарят ангажиментите в „Евро плюс”. Това означава, че България не може да дава пари за спасяването на по-богатите държави. Това трябва да бъде принципът. Дори, уважаеми господин премиер, ако по някаква причина е допусната грешка от кабинета и е дадено съгласие България да участва в спасяването на по-богати от нас страни, това трябва да бъде спряно и да има обща позиция на парламента и на правителството то да не се случва и да не бъде допустимо. Допуснем ли го, представете си цената за влизане на България да бъде да дадем 3 млрд. евро в общия фонд, с които да спасяваме по-богати страни от България, например Италия. Нищо против Италия – една прекрасна страна, но бедните, ние сме бедни в момента, не можем да спасяваме богатите. Тази позиция трябва да бъде категорична и да бъде изработена от от българския парламент. Много малко време остана, господин премиер. И Вие не печелите, а губите от това, че в парламента не се води този дебат, че колегите нямат този документ. (Шум и реплики от ГЕРБ.)

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Костов, господин Димитров! Ще започна отзад напред, за да Ви отговоря категорично по двата въпроса – два поставихте, а казахте три. Нашето категорично становище и при моите изказвания в Европейския съвет, и на министър Дянков на ЕКОФИН е, че ние по никакъв начин няма да се съгласим с уеднаквяване на данъците в Европейския съюз, защото българският народ си е изстрадал тези данъци. Това, което сме постигнали към момента – вече 2,5-3 години от нашето управление, го спазваме много ясно и точно. Да, в много от държавите това би било един прекрасен претекст на техните правителства

и така нататък, да не Ви губя времето. За разлика от Вас ние винаги сме подчертавали, когато сме заварили нещо добро или някой е дал едно предложение, да го изтъкваме. Както многократно сте чували, съм благодарил на Вас, че навремето сте направили фискалния борд.

Както винаги, съм благодарил и не съм отричал идеята Ви за Пакта за финансова стабилност, която, за радост сме на власт и можем да я превърнем с общи усилия във факт – това никога не съм отричал, за да ме упреквате. И второто важно нещо, което декларирам – ние няма да даваме пари да подпомагаме други държави. Това ще правят държавите от Еврозоната, а ние, както добре знаете,

Това е отговор на конкретния Ви въпрос. Мисля, че съм достатъчно ясен. Ако искате, имам много дълго написан отговор, да го изчета, но това са важните въпроси и мисля, че съм категоричен в отговора.

По-късно, след преговори в Брюксел, бяха направени някои корекции. Ние ги следим внимателно и когато получим окончателния вариант на документа, ще Ви го представим своевременно. Тук мога да кажа, че по време на съветите толкова много предложения се правят, че ако

по отделните точки от началото какво сме се разбрали. Затова се налага в края да се пише, дописва, отново да се предлагат, отново да се изпращат. Затова казвам, че ние нямаме окончателен документ, който да изложим пред Вас. На заседанието си от 28 декември 2011 г. Министерският съвет обсъди проекта, повтарям „проекта” на Международното споразумение като основа за водене на преговори и одобри изразеното от мен пред Европейския съвет намерение България да участва в процеса на неговото изработване – не не вярвам да има друг на различно мнение, защото не можем да чакаме някой друг да го решава, а ние да не участваме в изготвянето на документа – след като го представим пред Народното събрание. Беше взето решение на Министерския съвет, с което се упълномощават министърът на финансите и министърът на външните работи да участват да участват в провеждането на преговорите по проекта. Искам да Ви запозная с възможностите, които съществуват за държавите членки извън Еврозоната за присъединяването към споразумението, следните. Съгласно чл. 14, ал. 5 от проекта държавите членки извън Еврозоната могат да изберат една от следните възможности: - да декларират, че ще изпълняват от дата, по-ранна от членството им в Еврозоната, напълно или частично разпоредбите в Глава трета или да се присъединят към споразумението, като неговите разпоредби ще се изпълняват от момента на членство в Еврозоната, или - да се присъединят към споразумението, като се обвържат с изпълнението на всички или на част от разпоредбите на Глава трета или Глава четвърта от момента на ратификация. Всичко това – кой от начините на действие ще изберем, ще реши българският парламент и ще го изпълним. Изпълнението на останалите разпоредби на споразумението влиза в сила от момента на членство в Еврозоната. Трябва да Ви уверя, че при дискусиите в Европейския съвет винаги сме подчертавали, че за България е изключително важно засилването на икономическата и фискалната координация да гарантира правото на държави членки да следват самостоятелна данъчна политика това, което Ви отговорих с една дума. Заявили сме нееднократно, че не можем да подкрепим изменения в договорите, които да ограничат правото ни да водим данъчна политика, насочена за подобряване на инвестиционния климат, повишаване на конкурентоспособността и растежа на българската икономика. България провежда разумна фискална политика с цел гарантиране устойчивостта на публичните финанси. Страната въведе фискални правила за дефицита и размера на правителствения сектор в Закона за устройството на държавния бюджет и работи за въвеждането на допълнителни разпоредби, ограничаващи повишенията на преките данъчни ставки в Конституцията. с това според нас за България е целесъобразно да се присъедини към разпоредбите на Глава трета от Международното споразумение, отнасящо се до бюджетната дисциплина. По отношение на икономическата конвергенция, съгласно Глава четвърта от Споразумението, за България на този етап е изключително важно осигуряването на достатъчно гавкавост за провеждане на национална икономическа политика в подкрепа на икономическия растеж на страната. Приоритетно значение за страната ни е да бъде гарантирано правото на държавите членки да следват самостоятелна данъчна политика. Заради това в процеса на договаряне за споразумение ще настояваме за изключването на данъчната хармонизация от икономическата конвергенция. Нашата позиция е, че евентуално обвързване с разпоредбите на Глава четвърта от Споразумението, отнасящи се до икономическата конвергенция преди приемането ни в Еврозоната, трябва да се вземе на по-късен етап от преговорния процес. Ние отдаваме приоритетно значение за бързото включване на разпоредбите в Международното споразумение за засилен икономически съюз в договорите на Европейския съюз, като ще продължим да отстояваме своята принципна позиция за необходимост от пълно съответствие

и координацията на икономическите политики, докато конкретните мерки и тяхното изпълнение остават национална отговорност. Позицията на Република България по Проекта на споразумение подлежи на конкретизиране. Това ще бъде съобразено с динамиката на протичащите в момента преговори между държавите – членки на Европейския съюз, за изготвяне на окончателния текст. Личното ми убеждение е, че присъединяването ни към Споразумението с уточненията, които Ви предоставих, е най-доброто решение, което можем да вземем днес. То ще нареди страната ни сред най-добре развиващите се европейски държави и ще даде шанс на усилията ни да поставим здрави основи за икономическото развитие на България в интерес на днешните и утрешни български граждани. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преди да дам възможност за два уточняващи въпроса, дами и господа народни представители, позволих си да просроча времето и да не прекъсна министър-председателя в отговор на този въпрос с оглед неговата актуалност и желанието на различни парламентарни групи той да бъде изслушан и да даде отговори по него. Считам, че това е належаща тема, актуална, по която вървят дискусии. За два уточняващи въпроса – господин Мартин Димитров.

Уважаеми господин министър-председател, ще Ви кажа накратко допълнителните въпроси, които особено много притесняват мен и колегите ми от Синята коалиция. Първо, в този последен драфт пише, че ако 12 държави от Еврозоната одобрят тези правила, те стават факт. Тоест вече не говорим за Европа на две скорости, а за Европа на три скорости. Допуска се част от Еврозоната да си направи по-малка еврозона. Това се случва за първи път. Не трябва да се допуска този вариант. Вторият въпрос, който ме притеснява – влизането в Еврозоната не трябва да струва пари. Не може да ни струва 3 млрд. евро. Това не можем да го приемем. Вие следите бюджета и целият парламент следи българския бюджет, българските финанси. За нас това е непосилна сума и не би трябвало влизането в Еврозоната да се свързва с такова нещо. Защото това е нещо, по което трябва да се преговаря, да бъде намалена поне тази сума и да има обща европейска позиция в тази посока. Не може влизането в Еврозоната да е с пари. И на трето място, данъкът по финансовите транзакции има огромна опасност да отблъсне инвестиции от целия Европейски съюз и те да отидат някъде другаде – Азия, Съединените американски щати. Това е друга тема, по която трябва да имаме позиция. Неслучайно настоявахме за изслушване и за разговор с Вас пред българския парламент. По тези три въпроса ни е ясна позицията на българския парламент, но трябва да имаме коалиция в Европейския съюз, за да успеем да направим тези Пак Ви повтарям – не можем да допуснем дори част от Еврозоната, 12, 18 страни да приемат този документ и той да става факт. Трябва да се търси консенсус, така че да няма разслоение вътре в Европейския съюз – най-добрите си правят

И нашата национално отговорна позиция е тези препятствия да ги премахнем. Ако сега не ги премахнем, утре няма как да стане. Приемат ли се тези текстове, като знаем, че влизането в Еврозоната днес е 3 милиарда, утре може да стане два-три пъти повече. Може да се окаже, че всяко едно бъдещо правителство не може да си го позволи. Това става забранителна бариера. И ако сега това не бъде решено като проблем, няма кога да го решим. А колкото до данъка върху финансовите транзакции, още веднъж – да, имаме такава позиция. Но въпросът е да ги убедим, има много умни хора в Европейския съюз. И затова ми се щеше да има обща позиция на българския парламент и правителството, да изглеждаме по-сериозно и на базата на тази позиция да намерим поне десет страни в Европейския съюз, които да са на нашата позиция, да приемем част от техните предложения и заедно да се опитаме този пакт, тези финансови правила да ги направим такива, че да нямат забранителен характер и да не разслояват Европа. Един ВИП клуб, по-широк клуб на клуб на цялата Еврозона и вече трети клуб на Европейския съюз – това не е идеята за Обединена Европа. Това не обединява, това разединява Европа – нещо, което не трябва да допуснем. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор на допълнителните въпроси – господин Борисов.

теми и проблеми са изключително важни. Дебатът в Европа не само че не е спрял, той кипи в пълна сила, защото дебатът се връща вече и доста години назад за приемане на членове в Еврозоната, които не са били готови, за това, че години наред в Европа сме си позволявали да харчим повече, отколкото произвеждаме. повече, отколкото произвеждаме. Макар че и сега, даже в момента днес господин Дянков има разговор и с немския финансов министър по тази тема, отново беше допуснато нещо, което е лишено от всякаква икономическа и финансова логика, именно финансово слабите държави да кофинансират по европейските фондове само с 5%, а тези, които сме си изпълнили критериите, да кофинансираме с 20, в железниците – с 40%. И в момента ние това сме го поставили като тема. Лично говорих и с президента Барозу, и с госпожа Меркел, и с всички лидери, че това е поредният лош пример, лоша практика,

Що се касае до всичко останало, за което говорите, то не е причина, то е следствие. Следствие на това, че много държави, включително и такива, които изброихте като Италия, като Испания, като Португалия, години наред, благодарение на своята ларж политика – да харчат много, да дават много, в един момент сега някой трябва да плати тази цена. И този път немците вече просто отказват да плащат сами тази цена и казват: о’кей, щом искаме Обединена Европа, дайте всички да извадим и да дадем. Разбира се, ние имаме своите основания и казваме: да, но нашето население е най-бедното в Европа и ние няма да подпомагаме страни, които имат по-високи пенсии и заплати от нас. Така че по подобна тема съм готов да дискутирам с тях, когато се изравнят пенсиите и заплатите с българските и станат по-ниски от нашите, разбира се. Така че позицията ми е била категорична, ясна, казана на висок глас, но проблемът в Европа стои – именно с лошите политики и практики – години, години наред. И това, което се случи в съседна Гърция, не е ли забелязано от европейските икономически и финансови експерти? Или от един практик, какъвто е сегашният премиер на Италия господин Монти? Да не би да не са ги виждали тези неща, които следват като процеси в тези държави

Нима техните финансисти не са ги предупреждавали през годините, че в един момент ще дойде този Видовден? И той дойде. Мисля, че именно когато говорим за Пакта за финансова стабилност (публично многократно съм се обръщал и към Вас, и към колегите отляво, и към колегите от ДПС, към „Атака”, към РЗС и към независимите депутати), това е момент, в който българският политически елит, събран в този парламент, може да излезе с едно такова решение, което да покаже пред Европа, че ние мислим и прагматично, и добре за бъдещето.

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин министър-председател, ние Ви поканихме, след като стана ясно, че има предложение за Финансовия пакт – да дойдете и да обясните пред парламента какви позиции ще защитава българското правителство, с кого ще търси за да засили своята позиция, така че тя да се чуе по-добре на тези преговори. Поискахме и Ви подсказахме тук, от трибуната, че най-силната позиция за България ще бъде, ако Вие влезете с идея за това каква е българската позиция преди преговорите и поискате мандат от българското Народно събрание да се движите в рамките на тази позиция – да приемете това, което е записано в нея, и да не приемате това, което не е записано в нея. Вие отказахте да направите това. Появявате се едва днес, за да завършите една фаза на консултиране с парламента, която е измислена вероятно вероятно някъде по дипломатическите канали, но която я няма записана в българските закони и в правилата, които ние следваме. Няма процедура „консултация с парламента” по ключови позиции, като тази, която повдигна в допълнителния си въпрос моят колега от Синята коалиция. Ние дълбоко се вълнуваме от обстоятелството, че този договор, който е представен и с който ние се запознахме, подменя договора за Европейския съюз със съгласие на малък брой страни, учредявайки Европа на различни скорости, формирайки такива правила в този Европейски съюз, които на практика правят безпредметни и Лисабонския договор, и други договорености. Това е абсолютно съществена политическа теза, защото тя засяга не само Вашето правителство, засяга всички правителства оттук нататък. Засяга и правителствата, които са работили за европейско членство – поне три-четири три-четири правителства в миналото. Това беше цел на България – да влезе в единна Европа, Европа да бъде консолидирана и силна. Сега се оказва, че ще има различни Европи. Ние в коя Европа искаме да влезем? Това е много важен въпрос. И, второ. Вие не отговорихте ясно на въпроса и това не може да ни удовлетворява: Вие давал ли сте съгласие входът в Еврозоната да бъде три милиарда за България, или не сте? ИВАН КОСТОВ: Ами, кажете го ясно – няма договорка, по силата на която България е готова да признае, че с влизането си в Еврозоната ще поеме финансов ангажимент в размер на еди-колко си милиарда във връзка с Фонда за европейска солидарност – така нареченият солидарен механизъм. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, господин Костов. Поискана беше думата от името на Парламентарната група на Коалиция за България. Господин Найденов, имате думата.

Уважаема госпожо председател, господин министър-председател, господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата като народен представител от Пернишки избирателен район и за това имам съгласието на моите колеги от Парламентарната група на Коалиция за България. Първо, всички ние изразяваме дълбокото си съжаление и съпричастност към мъката и скръбта на семейството и близките на убитата Мирослава Николова. Но аз вземам думата и за още нещо. Искам да призова министър-председателя да се извини тук и сега за думите си, за реакцията си вчера по отношение на семейството на Мирослава Николова. Господин министър-председател, думите Ви вчера, а и днешното Ви сравнение между пържолите и ордена за вицепрезидента звучат крайно цинично. Те имат отвратително звучене. Не знам дали си давате сметка за отблъскващия ефект, който имат върху всички, които са Ви гледали и слушали. Аз разбирам, че Вие като министър-председател имате желанието да застанете на страната на МВР, да не допускате да се подценяват усилията им за разкриване на този случай, а и огромното натоварване, което имат във връзка с цялостната им работа, че Вие желаете да не се подкопава доверието към институцията МВР. Но, господин министър-председател, не го правете за сметка на скръбта, емоциите и чувствата на семейството и близките на Мирослава Николова. Не го правете за сметка на всички, които са потресени от тази безумна жестокост, проявена от убийците на Мирослава Николова. Не ме интересува кой каква версия е лансирал, кой с каква цел я е лансирал! Хората имат очакване към МВР и когато това очакване се сблъсква с подобна трагедия, не се сърдете на хората. Извинете се, господин министър-председател.

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Найденов, приемам, че го правите от добра душа. Искам да Ви кажа, че вчера лично съм се извинил и поднесъл своите съболезнования и на майката, и на сестрата, и на семейството – лично. Действително желанието ми да защитя колегите от МВР беше огромно, защото те полагат огромен труд. Разбира се, това не може да ми попречи, както днес осъдих и считам, че е груба професионална грешка – трябва да бъдат наказани полицаите, които са участвали в огледа. Недопустимо е при оглед да се нарушат конвойните правила до такава степен, че един от заподозрените да се самоубие! Вчера следобед съм се карал на министър Цветанов. Той каза: „Вие сега повтаряте точно думите, които говорих преди малко пред тях”. Действително цяла нощ, може би и това да ми се е отразило, колегите имахме надежда, че няма да я намерим. Огледът не вървеше добре, не се справиха. Именно тогава се наложи да доведат следово куче – знаете колко е трудно да се накара в тези условия да работи, но се справи. И аз, като кучкар, най-добронамерено съм казал, че и то заслужава своята награда за положения труд. По времето на самоубийството, което е станало, на заподозрения, през тези три часа аз бях в „Шератон” на среща на среща с Българо-американската търговска камара. Последната ми информация беше в 11,45 ч., когато отидоха на оглед по домовете – не знаех, че се е самоубил, между другото. Когато слизах по стълбите, ме попитаха за детайли по разкриване на престъплението. Един от детайлите беше за кучето. По никакъв начин едното с другото чисто професионално действие – много от Вас знаят, тези животни разкриват и наркотици, и довеждат по горещи следи разкриването на престъпления, най-добронамерено съм го казал.

защото не съм казвал такова нещо. Събрано едното – да се извинят, с пържолките, които казах като кучкар, повтарям, най-добронамерено към животното, което си е свършило работата, действително звучи отвратително.

инспекторка във Враца. Той също хвърли всички вини върху колегите от полицията, във време в което се оказа, че баща му бил майка му.

тези служители: от една страна – правителството, че иска резултат, от друга страна – опозицията, от трета страна – медиите, близките дават сълзливи интервюта непрекъснато, защото разбираема е тяхната мъка, но в края на краищата то трябва да се разкрие и им трябва технологичен срок. Хиляди пъти се извинявам, ако съм разбран грешно. Не е било нито целенасочено, нито с някакъв подтекст – точно обратното. Що се касае за това президентът Първанов да даде орден на заместника си, считам, че е абсолютно неправилно. Или може би той по същия начин е искал да го награди за някаква добре свършена работа. Това си е негово право, така че Ви моля да не ме вкарвате отново в някаква подобна интрига. Считам, че даването на награда на заместник – все едно аз утре да наградя Дянков с орден от правителството за добре свършена работа, някак си не ни отива, както и в случая не отива на президента Първанов да награди своя заместник.

Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, моята процедура е свързана с връщане на въпрос към премиера. Бях задал въпрос във връзка със ситуацията, която се получи покрай извънредните климатични условия за това редно ли е да се създава в такива ситуации кризисен щаб, който да координира действията на отделните министерства. В закона е записано, че такъв извънреден кризисен щаб, който включително може да обяви и гражданска мобилизация Вие даже, господин премиер, сте виждали такъв щаб през месец май 2009 г., може да го направи само премиерът. Беше ми върнат отговорът с идеята, че този очевидно неудобен въпрос не бил от компетенцията на премиера, а трябвало да се зададе на господин Цветан Цветанов. Разбирам, че има една тенденция на председателя на Народното събрание да пази премиера от неудобни въпроси, но наистина те трябва да отговарят по компетентност. Аз протестирам за връщането на този въпрос и призовавам председателката на Събранието да го допусне, а също а също призовавам и премиера да се яви да отговори на този въпрос, тъй като той наистина е от неговата компетентност. Няма идея да се злоупотребява с тази тема. Идеята обаче е как държавата може да впрегне целия си ресурс

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин министър-председател, във връзка с току-що взетата от Вас позиция не мога да не реагирам от името на парламентарната група. Вие се извинихте за това, че сте били неправилно разбран. Вие бяхте разбран правилно и заради това интернет обществото поне реагира бурно против Вашата реакция. Вие поискахте извинение от семейството на момиче, което е било убито. Това не е неправилно разбрано. Това е недопустимо! Семейството може да изпадне в нервна криза, хората могат да имат всякакви реакции. Вие сте държавата Вие не можете да искате от едно семейство, загубило най-скъпото, да се извинява на българското Министерство на вътрешните работи. За какво да му се извини?! Че то дори не е намерило трупа. Това някакъв друг човек го е направил. За какво точно да се извинят тези хора, които са загубили? Вие бяхте абсолютно правилно разбран и ако искате да се извините така, както трябва, поне пред тези хора, които споделят своите чувства, своите мисли в свободното интернет общество, направете го по правилния начин. Просто трябва да признаете, че абсолютно неправилно сте поискали извинение от това семейство. Единственото хубаво в реакцията Ви беше, че сте потърсили семейството лично и сте се извинили. Но Вие дължите извинение не само на семейството (шум и реплики от ГЕРБ), а на цялата тази общност, която следи поведението на българския министър-председател, защото Вие по този начин показвате нивото на достойнството, което има българската държава пред всички останали. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Високо ли е нивото на достойнството ни или е спаднало под всякаква критика – това усещат хората и заради това реагират така. Благодаря Продължаваме с парламентарния контрол. Следва питане от народните представители Атанас Мерджанов и Корнелия Нинова относно държавните резерви и военновременните запаси. Заповядайте, господин Мерджанов. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! Нашето питане с колегата Нинова е във връзка с политиката на воденото от Вас правителство по съхраняване на държавните резерви и военновременните запаси. С решение на Министерския съвет бяха приети промени в Закона за задължителните запаси за съхраняване на нефт и нефтопродукти, с които се предвижда закриването на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” и създаване на изпълнителна агенция към Министерството на транспорта, като мотивите са най-общо административна реформа, по-голям контрол и пестене на финансови средства. По принцип не оспорваме необходимостта от провеждането на реформи в съответния сектор. Оставяме и на страна по-логичната стъпка, която би трябвало да води до промяна на Закона за държавните резерви и военновременните запаси. С особено внимание се запознахме със стенограмата на Министерския съвет, в която министър Дянков обяснява необходимостта от промяната с така наречената административна реформа. Въпросната промяна обаче, господин министър-председател, и Вие най-добре знаете това като експерт в областта на сигурността, е въпрос преди всичко от национална сигурност и това произтича от характера на приетата стратегия от Вашето правителство и от Народното събрание за национална сигурност. Затова беше редно Междуведомственият съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната подготовка, а също и Съветът по сигурността към министър-председателя да се занимаят с този въпрос – това от една страна. Второ, мотивът за пестенето на финансови средства. Колко средства в крайна сметка ще бъдат спестени? На нашето настойчиво искане в комисиите да ни бъде представен съответен финансов анализ, такъв не беше представен и до ден днешен. Представителите на Министерството на финансите не пожелаха конкретно да ни кажат колко средства ще бъдат спестени с тази административна реформа. Освен това ние сме силно обезпокоени и от думите на досегашния председател на държавната агенция господин Станимир Пеев, който съвсем основателно разви тезата, че необходимостта от действия на ликвидационна комисия също предполага разходване на финансови средства и доста дълъг период от време, в който съответната комисия трябва да предаде ресурсите по съхраняването и опазването на резервите към съответните ведомства. И още нещо – съкратените хора съвсем няма да бъдат толкова много, тъй като в държавната агенция работи една специализирана, високоекспертна администрация, която е преди всичко на базата на технически експерти, които се грижат за съхраняването на тези различни артикули, количества, и едва ли ще бъде възможно те да бъдат съкратени в този смисъл и порядък, в който си представя министър Дянков. И не на последно място – контролът, господин министър-председател. Как една държавна агенция, която е на пряко подчинение към Вас, към министър-председателя, би имала по-занижен контрол, отколкото ако съответните дейности биват прехвърляни към съответните ведомства? Благодаря. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нинова, господин Мерджанов, политиката на правителството по отношение на държавните резерви и военновременните запаси е тясно свързана със защитата на националната сигурност и готовността на страната да реагира при различни по характер кризи. През годините тази политика се осъществява преди всичко с подготовката на страната за отбрана, за задоволяване на военновременните потребности на въоръжените сили, на националното стопанство и населението с военни средства във военно време. Оценката ни за досегашната политика за държавните резерви и военновременните запаси е, че тя не е достатъчно ефективна и не отговаря на променената среда за сигурност и на съвременните заплахи за национална и международна сигурност. Промяната в характера и интензивността на кризите, както и тенденцията за възникване на стихийни природни бедствия, технологичните аварии и екологичните катастрофи налагат промяна в държавната политика за справяне в условия на кризи, включително осигуряване на запаси за тази цел. С Решение на Министерския съвет от месец ноември 2011 г. в Народното събрание е внесен Законопроект за изменение на Закона за задължителните за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, с който се предлага промяна на политиката на държавата, свързана със създаване и поддържане на държавните резерви и военновременните запаси. С предложения законопроект се предлага цялостна промяна в политиката на държавата, свързана с поддържането на централизирана система за държавен резерв и военновременни запаси.

обезпеченост на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” през 2011 г. същата не е достигнала нормативно установените запаси от нефт и нефтопродукти. Със законопроекта е предложено да бъде отменен Законът за държавните резерви и военновременните запаси, да се закрие Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, а съответните функции по съхранение и управление на кризисните и военновременните запаси да се поемат от ресорните министерства. С наредба на Министерския съвет ще се определят видът и количествата на необходимите кризисни и военновременни запаси, като ще се премахнат номенклатурните списъци. Предложено е да бъде създадена Изпълнителна агенция „Задължителни запаси от нефт и нефтопродукти”, която ще поеме изпълнението на Директива 2006/67 ЕО на Съвета от 24 юли 2006 г. за поддържане на минималните запаси от суров петрол или петролни продукти. Предвижда се общата численост на персонала на агенцията, която ще бъде определена от Министерския съвет със съответен правилник,

ще се съхраняват в Министерството на вътрешните работи. Необходимите запаси при положение на война или военно положение за производство на военна продукция и за потребностите на въоръжените сили, на структурите, изпълняващи задачи по отбраната на страна, националното стопанство и населението за период от време ще се съхранят от Министерството на отбраната съответно с Общия държавен военновременен план, определен от Министерския съвет. С приемането на законопроекта се очаква да бъде постигната по-висока степен на обезпеченост със стратегически стоки и материали при кризисни ситуации, при положение на война, военно или извънредно положение, повишаване ефективността на процеса по съхраняване и опазване на държавните резерви, осъществяването на по-добър държавен надзор и по-добро управление на държавния ресурс. В тази връзка промяната на политиката на страната по отношение на държавния резерв и военновременните запаси в средносрочен план ще доведе до повишаване ефективността на тяхното управление. То ще се осъществява по функционален принцип от съответните ведомства, от осъществяването на съответните аналогични функции по планиране, създаване, съхраняване, обновяване, ползване, финансиране и контролиране на съответните материални активи. По-точно ще се определят необходимите по вид и количества запаси, които страната трябва да създава. Като цяло ще се намали броят на заетите в тези дейности служители, които само в Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” към момента са около 600 души. Усъвършенстването на политиката на правителството по държавните резерви и военновременните запаси ще се основава на нова нормативна база и трансформация на съществуващите резерви и запаси в кризисни и военновременни запаси в бъдеще. С това ще се отговори адекватно на

Уважаеми господин министър-председател, съжалявам, че още на първия петъчен контрол ще трябва да Ви се противопоставя, но няма как, защото това, което казвате, изобщо не отговаря на фактите и на истината. Като Ви слушах, имах чувството, че не сте бил на това заседание на Министерския съвет, на което сте вземал решението за ликвидация на Държавна Затова ще Ви припомня разговора от това заседание, както и писмените отговори, които съм получила от министрите и министерствата, които споменахте, че ще поемат функциите на държавния резерв. резерв. Колеги, министерствата нито имат пари, нито административен капацитет, за да поемат функциите на държавния резерв. Нито ще Ви струва по-евтино, нито ще съкратите хората и ще направите административна реформа. Доказвам го със следното. Министър Цветанов ми пише: „Нямам пари. Очаквам да се отпуснат допълнително 9 млн.лв. Нямам хора. Очаквам допълнителни щатни бройки от закритата държавна агенция”. Министър Аню Ангелов от Министерството на отбраната: „Очаквам увеличение с 8 млн. лв. за Фонд „Работна заплата”. Нямам капацитет да върша тази брокерска дейност. Ако се прехвърли резервът в Министерството на отбраната, ще ми трябват толкова души, колкото сега има в тази щатна държавна агенция”. „За поддържане на кризисни запаси от лекарства са ми необходими допълнителни средства и допълнителни щатни бройки”. За каква финансова и административна реформа говорите, господин министър-председател? Очевидно не това е целта на тази промяна!

Симеон Дянков казва: „Проверихме в Европа държава по държава. Нито една държава в Европейския съюз не пази резерви от жито и лекарства”. Аню Ангелов казва: „Колега, няма държава в света, която да не пази държавни резерви. И не си въобразявайте, че като тръгнете да разпитвате, държавите ще Ви дадат отчет за това, защото то е секретна дейност и касае националната сигурност на всяка една държава”. И черешката на разговора е Мирослав Найденов, който заключава разговора и казва: „Няма директиви от европейското законодателство, които да ни задължават да пазим жито и хранителни продукти. Европа пази. Франция и Германия пазят такива запаси. Ако ни се наложи, ние ще поискаме от тях за изхранване на българското население.” Вторият ми въпрос, господин министър-председател, е следният: защо тези двама души още не са уволнени Дянков поради некомпетентност и заради излагането на българската държава да ходи и да разпитва в Европа какви резерви се пазят там; а Мирослав Найденов – за подтикване към престъпни действия, лишавайки държавата от резерви в храни и хранителни продукти?

публичността е хубаво нещо. Това, че четете внимателно нашите стенограми, също е добре. Виждате, че има абсолютно демократично управление и министрите спорят, предлагат свои теми и едва тогава се стига до решение, но е хубаво да прочетете по-нагоре – за резерви и за изхранване на българското население. В една стенограма на Вашето правителство Ваш министър казва, че ако продължавате с тази си политика на харчене, ще оставите следващото правителство и държавата на хляб и вода. Във Вашата стенограма! Мога да Ви я пратя, ако искате. Значи такава политика сте водили, че да оставите държавата на хляб и вода! Може би за това Ви е бил нужен държавният резерв. ЛЮБЕН

изкусурят детайлите и при новото предложение, което ще направим, аз се надявам това да бъде направено. Що се касае до това, че са проверявани отделни практики в различни европейски държави, разбира се, нека да не се лъжем – в условията на война се действа,

Господин министър-председател, познавам Ви вече стила. Когато сте притиснат, да връщате към бивши, минали управления на страната – не работи вече. Не работи! Наричате демократично управление този некомпетентен разговор между Ваши министри. Не само некомпетентен, а и в ущърб на държавните интереси. Вие на това му казвате демократично управление?!

Казвате: „Какво оставихте вие?” – оставихме Ви 4 милиарда фискален резерв, който „опукахте”, по Ваши думи. Оставихме Ви пълен държавен резерв, който сега тръгвате да продавате. Не ми казахте коя е истинската цел на тази реформа. Мога да Ви предложа и нашето мнение с колегите – кражби и продажби. Искам да се аргументирам защо. Защо смятам, че чрез тази реформа искате да окрадете резерва? Защото първо приемате закон, с който закривате Държавната агенция – тоест, след като законът се публикува, на другия ден тя не съществува. След това, на нещо вече несъществуващо назначавате ликвидационна комисия, която да го оцени и да му прави ревизия, да прави опис какво има вътре,

Този човек изглежда е проявил огромен разум. Къде отиват тези дела? Прекратяват се и се замитат. Искате да окрадете и да приватизирате държавния резерв! По този начин обаче, господин министър-председател, изправяте държавата пред риск, изправяте българите пред риск – в условия на криза да не можете да реагирате с жизнено важни за живота на хората стоки и суровини. Наистина не си струва заради едната кражба да поставяте държавата на такъв риск дори и заради това, че управлявате на принципа: „След мен и потоп!”. Да благодарим за участието на министър-председателя Борисов в днешния парламентарен контрол и да продължим с отговорите на министър Трайчо Трайков. Следва въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно финансиране на сдруженията на потребителите. Заповядайте, господин Иванов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, във всяка демократична страна с развито пазарно стопанство винаги съществуват сдружения на потребителите, които по естествен път се стремят да подпомогнат компенсирането на естествената неравнопоставеност, която съществува между бизнеса и потребителите. Когато тези сдружения изпълняват своите функции, те извършват важни дейности – дават становища по закони, които касаят потребителите, водят разяснителни кампании, правят независими проучвания и не последно място – лабораторни изпитания на различни видове стоки. В България с приемането на Закона за защита на потребителите през 1998 г. беше приет ясният принцип на държавно финансиране на тези сдружения с цел да се избегнат всякакви задкулисни финансирания, които могат да идват от заинтересовани бизнес сдружения или физически лица. Непрекъснато в годините, до 2006 г. има нарастване на средствата, които държавата отпуска за тази дейност и в крайна

Получава се обаче нещо, което трябва да бъде разяснено. В последните три години средствата, които държавата отпуска за сдруженията на потребителите са 240 000 лв., а от тях реално са получени само 40 000. по този повод отправям към Вас следния въпрос: след като не са предоставени на сдруженията на потребителите, за какво са изхарчени разпределените средства? Върнати ли са в бюджета като неусвоени? Има ли някакви дефекти в сега действащия механизъм за финансиране на сдруженията, или тенденцията за отказ от финансирането се дължи на други причини? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Петков, уверявам Уверявам Ви, че разбирам както ролята и значението на потребителските сдружения, така и необходимостта им от финансиране. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма осъществява финансирането на сдруженията на потребителите съобразно обема и общественото значение на извършената от тях работа за защита на потребителите при спазването на принципите на обективност, прозрачност и безпристрастност. Действащият механизъм за финансиране установява условията и реда за финансирането на потребителските организации, като определя ясни правила за оценката на извършената от тях дейност и разпределението на средствата. Господин Иванов, надявам се, не смятате, че в случаите, когато потребителските организации не са спазили законовите разпоредби, некоректно са представили пред министерството декларации с невярно съдържание, правото на държавата да не предоставя държавна субсидия трябва да се приема като тенденция за отказ да бъдат финансирани. Неусвоените средства, предназначени за подпомагане Сдружението на потребителите не са изразходвани от министерството и са върнати в в държавния бюджет за съответната година. С цел облекчаване на административната тежест за сдруженията от министерството предприехме действия по изменения на съществуващия механизъм, като при изготвянето на нормативните изисквания са взети предвид становищата, получени от потребителските организации, а част от измененията са извършени по направени от тях предложения. В заключение бих искал да Ви уверя, че Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще продължи за в бъдеще да оказва финансова подкрепа на Сдружението на потребителите, но това ще се осъществява естествено само при стриктно спазване на правилата и на финансовата дисциплина. Използвам повода да Ви информирам, както и Вашия колега господин Кирчо Димитров, който по-рано ме попита за функционирането на Националния съвет за защита на потребителите. В резултат на изпратени писма до заинтересованите страни от страна на министерството вече са постъпили мотивирани предложения за определяне на представители – членове на Съвета.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

нека да видим как са нещата в останалата част на Европейския съюз. В Унгария – страна от последната вълна на присъединяване сред държавата отделя 107 евро на 1000 жители за финансиране на потребителски организации. В Германия – 1269 евро на 1000 жители.

съюз? Получава се един очевиден абсурд. Тази година няма да бъде финансирана нито една потребителска организация. Аз се запознах с правилата, които са изменени. Няма време тук да разкажа всичко, но са направени категорични формални спънки за регистрация. Не казвам, че всички потребителски организации действително изпълняват коректно своите функции, но става така, че Вие покрай мръсната вода изхвърляте и бебето в реката, което за мен е недопустимо. Какъв е реалният ефект от това, че няма нито една потребителска организация, която в момента да получава финансиране от държавата? Тя не може да осъществява своята дейност. И това фактически в не малка

финансиране на такава дейност. Затова господин министър, наистина ми е болно, че оставаме без един съществен обществен коректив, който трябва да защитава интересите на потребителите. Това е в интерес на онези монополи, които злоупотребяват с правилата, когато няма насреща сила, която да им се противопостави. Не може да се разчита единствено на контролните органи, защото те достатъчно ни разочароваха и затова бяха протестите през изминалата година срещу монополите в страната.

Едно единствено представително сдружение подаде документи и забележете то беше отстранено, защото не представи първо – заверено копие от актуалния учредителен акт или устав на сдружението, поради липса на декларация от представляващия сдружението и членовете на органите за управление, с които да декларират, че са икономически независими от производители, вносители, търговци и доставчици и че са независими от политическа партия или движение, защото такива хора търсим. – поради липса на опис на предоставените от съответните приемни съвети на потребителите през последната една година, доказващ реалното им функциониране. Не мисля, че е чак толкова сложно. Опростихме правилата, макар и с малко. Не знам дали е достатъчно, ако трябва и още ще ги опростим, не тези три неща въобще не ми се виждат сложни.

Следват два въпроса от народните представители Владимир Тошев и Михаил Миков. Същите са относно „Ел Би Булгарикум” ЕАД в София и Видин. Обединени са под формата на един въпрос. Първи ще развие своя въпрос народният представител Владимир Тошев, след това господин Михаил Миков. Министър Трайков ще отговори и на двата въпроса в рамките на 6 минути. Следват реплики от двамата народни представители, като на всяка една от тях министър Трайков ще отговаря. Заповядайте, господин Тошев, да развиете въпроса

За сведение на колегите, дружеството съхранява уникална колекция от над 700 млечно кисели бактерии и над 100 вида закваски. Също така то притежава уникална колекция от 11 патента на български млечни продукти, на 45 продуктови търговски марки в страната, както и фирмени търговски марки, регистрирани в 26 държави. От над 30 години продукцията, която изнася дружеството в чужбина, захранва с кисело мляко държави като Япония, Германия, Швейцария, Холандия, Кипър, Финландия, Филипините и така Това, което аз искам да спомена, е, че дружеството има две производствени бази във Видин и София и единственият Център за научно-техническа и развойна дейност в София. Към момента в дружеството работят над 40 човека, което дружество изкупува продукция от десетки ферми. Това е единствената мандра, не само държавна, а и частна, във Видинска област, което означава, че там са регистрирани и се изхранват десетки и стотици хора и техните семейства. Поради един дълъг процес на колебание в развитието на дружеството, дори значителните трудности които изпитват, моят въпрос към Вас, господин министър, е какви са перспективите, които Вие набелязвате за развитие в близко и по-далечно бъдеще на „Ел Би Булгарикум” ЕАД? Благодаря. благодаря. Господин Миков, заповядайте да развиете въпроса Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър, „Ел Би Булгарикум” ЕАД – Видин, както вече беше споменато, е единственото предприятие, отговарящо на съответни европейски и съвременни изисквания. Там бяха инвестирани и вложени много пари от дружеството, за да се приведе то в съответствие с изискванията на Европа. Но то има още една функция – функцията да бъде пазарен регулатор в условията на конкуренция, както при изкупуване на млякото, така и при работа в условия, в които българският потребител,

Преди 7-8 години имаше идея за приватизация, добре че тогава при договора с „Мейджи” изискването на японската страна попречи за приватизацията, защото това щеше да бъде съсипване на дружеството. Лятото там бяха извършени определени съкращения на персонал,

в областта на млечните продукти; лицензионна дейност в страната и чужбина; производство и търговия на закваски, на хранителни добавки и на свежи и трайни млечни продукти. По отношение на въпроса на господин Миков искам да отбележа, че години наред в производствената база на Видин са налице крайно незадоволителни резултати. Лошите резултати са сферата на производствения, технологичен и реализационен процес, който е неефективен и неконкурентен по отношение на останалите над 250 частни мандри в страната с аналогичен предмет на дейност. През 2010 г. в базата са констатирани редица слабости, част от които са липса на субординация и координираност; несъобразен с търговските заявки производствен процес; свръхпроизводство и то със завишени материални разходи; критична липса на договори и досиета на контрагенти; липса на доказателство за разделно изкупуване на суровината, което е изискване на закона. Последните данни сочат, че производствена база Видин в разрез със закона съхранява продукция, без съответна етикетировка и маркировка за произход и годност, както и такава с изтекъл срок на годност. Базата не разполага и с капацитет за съхранение на цялата продукция. Всички тези факти са довели до това, че през последните години над милион и половина лева годишно или около 30% от

Финансовият резултат за 2010 г. на базата е загуба в размер над 1 млн. лв. Този резултат е трайна тенденция през годините. Част от тези онаследени недостатъци в дейността на базата във Видин са констатирани и от Българската агенция по безопасност на храните. За отстраняването им по мое разпореждане са предприети пакет от мерки, включващи персонални промени, внедряване на интегрирана система ISO 22000 (AFs) и на система HACCP, регламентиране на процедура по изкупуване, транспортиране и контрол при преработка на сурови млека, както и за реализацията на продукцията. Предвижда се по-тясно ангажиране на базата с нови и конкурентни продукти със здравословен и екологичен ефект като бяло саламурено сирене с намаляващо вредния холестерол действие, пробиотични и пребиотични продукти, суроватъчни протеини. Не на последно място се обмислят и действия, свързани с преструктурирането на дружеството и отделянето на базата с цел преустановяване практиката на субсидиране и създаване на възможност за справяне с предизвикателствата на конкурентния пазар. По отношение на въпроса на господин Тошев, бих желал да отбележа, че наред с предприетите мерки за стабилизиране дейността на производствените звена ръководството на „Ел Би Булгарикум” активно работи за разширяване на лицензионната дейност, която се явява и основна, поддържане и запазване на интелектуалната собственост, разработване на нови продукти в областта на млякото и навлизане на нови външни пазари. Вече са налице и първите резултати в тази насока. Само през последната години са разработени седем нови продукта, включително четири вида закваски, обогатени с пробиотични бактерии, хранителни добавки и други. Съвместно с японския лицензиант „Мейджи” е планирано от 2013 г. – това беше тема на разговорите ми с президента на компанията при посещението ни миналата година с министър-председателя в Япония – стартиране на производство и продажби на българско кисело мляко в Китай, Тайланд и Сингапур. С финландския лицензиант Valio е планирано разширяване на сътрудничеството и увеличаване на продажбите чрез разширяване на продуктовата гама, включена в предмета на лицензията, реално стартиране на продажби и в Швеция през настоящата година и в потенциални нови територии, като например Русия. Провежда се активно маркетиране на възможността за нови лицензии, включително за страни като Бразилия, прибалтийските държави – Беларус, Казахстан, Саудитска Арабия. Постигнат е напредък по отношение на подадени 14 нови заявки за регистрация на търговски марки в Китай, Тайланд и Сингапур. Подадени са и 12 нови заявки за регистрация на словни търговски марки в Патентно ведомство. Съвместно с търговските представителства на Република България са предприети активни действия за маркетинг и за закрила на интелектуалната собственост на дружеството. Постигнат е напредък по отношение стартирането на мащабно технологично обновление на дружеството за около 6 млн. лв., който осигурява висококачествена научна апаратура и технологии за производство на уникални продукти, представляващи микс от полезни млечни бактерии. Възвърнат е статутът на научна организация на Центъра за научно-изследователска и развойна дейност на дружеството. Всичко това са неща предприети през последната година и нещо. В заключение бих искал да отбележа, че производството на оригинални закваски с лактобацилус булгарикус и стрептококос термофилус, развитието на научно-развойната и внедрителска дейност, свързана с богатата и уникална колекция от щамове, носители на здраве и дълголетие

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър! Благодаря Ви за изключително изчерпателния отговор. От него е видно, че ръководеното от Вас министерство и лично Вие продължавате да виждате бъдеще в това дружество. Имам разговори с японския посланик. Факт е, че именно тези, които държат дружеството, са и тези, които продават продуктите му в чужбина, основно в Япония. Само за сведение на колегите ще добавя една информация: 24 милиона японци всеки ден ядат българско кисело мляко. Което бих искал да Ви направя като реплика е, че от Вашия отговор се разбира, ясно го казахте и се подразбира в контекста, че в този си вид дружеството трудно би успяло да изведе на пазарен принцип и на печеливша позиция Видинската производствена база. Моята реплика и въпрос и към Вас е: как виждате в бъдещето и във времето евентуално преструктуриране на

Уважаеми господин Тошев! Преструктурирането на производствената база и отделянето й като самостоятелно дружество все още е възможност, която е в сферата на хипотезите. Първо, бихме искали да видим как ще сработят мерките, които изброихте, за подобряване на конкурентоспособността на тази производствена база. Личното ми убеждение е, че не е работа на държавата да участва на пазара със собствена мандра, но с оглед на това, че тя е, както споменахте, единственото такова предприятие във Видин,

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър, Слава Богу, че дадохте такъв отговор, защото смятам, че отделянето на видинското предприятие е стъпка към неговото унищожаване и съответно приватизация. То не може да издържи в конкурентната среда, когато се плащат всички данъци, всички осигуровки, когато не се влагат сухи млека и прочее. Ако искате да имате еталонно предприятие, което формира истинска конкурентна среда, недейте да правите това! Да не говорим, че там се съхраняват резервните щамове от софийското дружество. По отношение на конкурентността. Каква конкурентност да има? Вие със седящия до Вас министър и министъра на земеделието и храните отивате в края на годината и взимате оттам тонове сирене и кашкавал за дарения – и говорите за конкурентност! Тонове сирене и кашкавал за около 200 хил. лв.! Не ме гледайте! Защо не отидохте в частна мандра да ги вземете и да говорите за конкурентност? Защо не отидохте в частна мандра да ги вземете? Защо се блокираха това сирене и кашкавал от Агенцията по храните? Същата прецизност ли проявява то в контрола към частните играчи в сектора? Това е държавно предприятие и ще бъде изключително погрешно клонът във Видин да бъде отделен. Аз мога много дълго да говоря в годините и при Вашите предшественици. Имало е такива идеи. Винаги е най-лесното – политиката в София, цените в София, сиренето, маслото, кашкавала и млякото се карат в София, и накрая кой е виновен – видинското предприятие, видинският клон на дружеството! Благодаря, че в отговора казахте, че обмисляте това. Седнете внимателно и вижте историята. Имало е апетити към това предприятие – да се премахне този еталон и конкурентен играч. Интересът ще бъде много голям. От частните играчи мога да спомена и имена. Сега не искам. искам. Моля Ви, да се запази този клон като функциониращо предприятие! Отиде ли се на отделяне, ще питам тогава Софийското – ще трябва да изгради своя мрежа за изкупуване!?

Уважаеми господин Миков, рискувате да нанесете повече вреда, отколкото да докарате полза, затова няма да Ви вляза напълно в тона и в говора на всички неща, но ако считате, че има такива заинтересовани частни играчи, които използват лостове да вредят на дружеството, аз също като принципал съм заинтересован да ги науча. Вратата ми е отворена за такава информация. В същото време, едно дружество сред 250 не може да формира конкурентна среда, то може да участва в една изградена конкурентна среда. Институциите, които са призвани да я създадат не са на мое подчинение, тя е единствената мандра, която аз управлявам и се съобразявам с пазара. Това, което виждам е, че мандрата година след година губи. Вярно, губи все по-малко, но въпросът е, докъде може да стигне в тази посока, и именно затова Ви казвам, че това е обект на анализ и резултатите, които искаме да видим драстично подобрени. Благодаря. Продължаваме с въпрос от народния представител Румен Петков относно загубите на туристическия бранш от последиците с липсата на ток и вода в курортните комплекси. Въпросът ще бъде развит от господин Румен Петков – заповядайте. Благодаря Ви. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, господин министър! Един от най-потърпевшите отрасли в нашата икономика от авариите и липсата на ток и вода е туризмът. В разгара на като че ли най-силния от години насам туристически сезон, когато бяха договорени близо 80% заетост в комплексите Боровец, Чепеларе, Пампорово, Априлци, Рибарица и други, се случи това бедствие. За съжаление това явление не е случайно – Вие си спомняте, че имаше спиране на тока и през летния сезон на миналата година. В Боровец през целия уикенд туристите се мотаеха, защото липсата на трифазен ток спря работата на лифтовете, закупените карти от туристите изгоряха и липсата на каквато и да е информация по същество изгони огромната част от българските граждани, които бяха преценили да прекарат първия уикенд на Боровец. В Чепеларе по случай 90 години от електрификацията на града токът и водата спряха и беше обявено бедствено положение. В Пампорово и в Банско ситуацията беше почти същата. Всички информационни агенции от чужбина веднага реагираха и посъветваха туристите да не идват в България. Липсваше всякаква координация между електропреносните дружества и ВиК-дружествата. Липсваше всякаква информация за туроператорите, за туристическите комплекси, за хотелите и на първо място за туристите. Това в много голяма степен постави под съмнение туристическата дестинация България за следващия сезон. ние имаме един трагичен инцидент за българския туризъм в края на летния сезон, когато хиляди чуждестранни туристи останаха по българските летища и не можаха да се приберат в нормалните срокове в държавите, от които са дошли и сега имаме един прецедент, който поставя по същество, пак казвам, под много голяма въпросителна бъдещето на България като зимна туристическа дестинация. В рамките на тези няколко много тежки за населението, но и за туризма ни дни, се изказаха почти всички министри. Само представител на Вашето министерство, в което е и икономиката, и енергетиката, и туризма, не взе никакво отношение и по същество с бездействието си станахте съпричастни към нагнетяването на допълнително напрежение и у туристите, и у туроператорите и по същество това беше, пак казвам, за съжаление голяма крачка към ликвидирането на България като зимна туристическа дестинация за следващия сезон. Аз ще помоля да дадете една преценка: как виждате организацията за следващия туристически сезон, как Вие и Вашето министерство оценявате действията на институциите, какви са мерките, които могат да бъдат взети срещу електроразпределителните дружества и с какви действия ще гарантирате спокойствието в българските туристически комплекси за зимния сезон? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Петков, уверявам Ви, че българският зимен туризъм не е поставен под въпрос от инциденти, които са се случили, случват се и ще се случват не само в България, за сметка на това много вреди се нанасят от ескалирането на говоренето по тази тема. Повярвайте ми и никой да не е чул за това какво се е случило в хотела Х, след като трима депутати го кажат от трибуната на Народното събрание, всички ще разберат. Признавам, не съм чул досега турски депутат, руски депутат, испански, италиански, гръцки или какъвто и да е друг, да излиза в народно събрание и да драматизира проблемите в една или друга област в туризма. Отделно от това, това, ще Ви е интересно да разберете, че с оглед на масовите отрицателни проценти в зимните курорти тази година в цяла Европа, в България засега нещата вървят на малък плюс. Нашето правителство за разлика от всички предходни е първото, което пое отговорността да защити приоритетността на туризма не само на думи и да изпълнява въпреки кризата реални публични ангажименти към туризма, да инвестира в пътна инфраструктура, да изгражда пречиствателни станции, да осъществява мащабни и целенасочени инвестиции в културни и природни туристически атракции, да удвои парите за национална туристическа реклама. Сравнявам го това с политиката при предишното правителство, която беше единствено в това да се разреши на всички и да се застрои, където може и където не може. Естествено, че още има много работа да бъде свършена, но дори само тези факти са достатъчно непредубедени да се направи разликата с онова правителство – Вашето, господин Петков, и неговите мерки за развитие на туризма, които стимулираха туристически продукт, спечелил за страната приза „алкохолен рай на Европа”, един имидж, за който години наред ще влагаме средства да променим. Освен това, поставеният въпрос за даване на гаранции и предприемане на мерки е некоректен, тъй като подобни форсмажорни събития се случват не само при нас. Например на 10 януари излезе информация, че 40 000 туристи са блокирани в австрийските Алпи поради паднали обилни снеговалежи и няма как да бъдат избегнати. Важно е да се полагат целенасочени и бързи мерки за решаването им, което беше факт – мерките не включваха обилно говорене, а включваха работа на място, която беше свършена. Пак за пример ще Ви дам, че това, разбира се, не е лично Ваша отговорност, но по време на Вашето правителство НЕК не сколаса години наред да построи една подстанция в Пампорово – години наред, господин Петков, и когато накрая я построи, струваше четири пъти повече пари отколкото същата, построена от частно дружество това са мерки. Всяка компетентна институция по места е предприела всички необходими и възможни действия за решаване на проблема, който мога категорично да заявя, не е плод на технически недостатъци на електропреносната мрежа. В заключение бих искал да Ви уверя, че при настъпване на непреодолима силна форсмажор, действащото българско законодателство и добрите търговски практики дават възможности на туристи, на туроператори и на хотелиери,

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Господин министър, уважаеми колеги! В резултат на предприетите мерки от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, в един от елитните туристически курорти – с. Стойките, шест дни няма ток. Сигурно в Австрия 40 000 туристи са били блокирани за няколко часа. Шест дни в с. Стойките няма ток! елитни туристи на втория ден са напуснали селото. В Пампорово една седмица няма вода. Там нашето правителство, за което Вие говорите без необходимата носталгия, инвестира 12 млн. лв., за да удвои дебита на водата. Нямаше вода, защото няма ток. Аз питам: ако на 11 и 12 февруари, когато е кръгът от Европейската купа по ски в Пампорово, пак настъпят форсмажорни обстоятелства, как ще погледне международната общественост на ресурсите на България, да вложи компетентни и последователни усилия за преодоляването на проблема? Проблемът е във Вас! Не може шест дена в ХХІ век елитен курортен комплекс да няма ток, в Боровец – два дена, милион и половина са загубите само на Боровец! Около милион са загубите на Пампорово! Кой ще ги компенсира? Колко български граждани не съумяха да уплътнят уикенда си и да си починат пълноценно, карайки ски в събота и неделя? Стотици, хиляди! Като добавим и проблема Витоша, разбираме, че в София по същество беше забранена ски почивката през този уикенд. Затова трябва да се носи отговорност! Аз не зная какви провали трябва да настъпят в българския туризъм, за да се разбере, че неговото ръководство и координация от страна на държавата са абсолютно неефективни! На 2 февруари миналата година Ви е връчено писмо от Боровец, в което се настоява за изграждане на допълнителни мощности. Вие много добре знаете какъв е проблемът там, но не го решавате!

Трайков.) Следва въпрос от народния представител Румен Петков относно бедствената ситуация, породена от липсата на електроенергия през последните дни. Господин Петков, ще развиете ли въпроса? Заповядайте! Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, дами и господа народни представители! За съжаление към драматизма в курортните комплекси трябва да добавим, и то с голяма болка, бедстващата ситуация в стотици български населени места и общини. За пореден път там бяха изненадани от зимата през месец януари. Тази изненада доведе до бедствено положение в половин България. Под снежната покривка без ток и вода се оказаха над 450 хил. домакинства. Прекъснати бяха пътни връзки в редица общини и населени места, магистралите „Хемус” и „Струма” от гордост на Агенцията за пътна инфраструктура се превърнаха в капан за наивници, тръгнали да пътуват. Най-тежко са засегнати общините Смолян, Роман, Тетевен и Чепеларе. Четири дена продължи бедствието и нямаше отговор докога ще продължи този тормоз върху потърпевшото население. Всички приказки за утежнени условия, скъсани електропроводи, липса на техника и така нататък, не могат да удовлетворят потърпевшите български граждани. Господин министър, имате ли информация колко поделения на ЧЕЗ, на Е.ОН и на ЕВН бяха закрити в малките общини и с какви екипи се поддържа електропреносната мрежа от страна на тези фирми? Защо по същество е блокирано намерението на тези компании да инвестират в сигурността на електропреносната мрежа? Защо по същество те не извършват никакви инвестиции?

Аз дадох примера със Стойките. Там, разбира се, са туристите, но преди всичко за местното население цяла седмица няма ток. Затова пак казвам, че не се поема никаква отговорност и не се вземат никакви адекватни мерки

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Петков, ще отговоря на въпроса Ви такъв, какъвто ми е зададен, а не по начина, по който го прочетохте сега. С риск да предложа на вниманието Ви някои известни и недостатъчно подробно известни факти, ще започна отговора на Вашия въпрос. Първо, известен факт, господин Петков, е, че в България и в други страни сняг пада и през ХХІ век. В отделни случаи той пада твърде обилно и тогава възникват форсмажорни обстоятелства. Второ, това неминуемо се отразява на населението, защото никой не е застрахован и имунизиран срещу бедствия и аварии. Тежката зимна обстановка, вследствие на падналите обилни снеговалежи в страната в периода 7-10 януари 2012 г., действително създаде сложна обстановка в електрозахранването и множество аварии в мрежата на електроразпределителните дружества и на преносното предприятие. За координирано управление на силите и средствата за отстраняване на възникналите аварии веднага бе създаден национален щаб под ръководството на вицепремиера и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов, вследствие на което бяха предприети спешни мерки за овладяване на ситуацията. През цялото време Министерството на икономиката, енергетиката и туризма координираше действията на електроразпределителните дружества, на Централно диспечерско управление по овладяване на кризисната ситуация в България. От началото на кризата до 11 януари включително, на територията на дружествата ситуацията беше овладяна и фактите са следните. За района на дружество „ЧЕЗ – България”, на 7 януари т.г. без електрозахранване бяха над 450 хил. потребители и изключени над 4000 трафопоста. На 11 януари без електрозахранване бяха четири високопланински махали в района на община Тетевен с общо 40 потребители, където достъпът на техника и хора от екипите на дружеството беше силно затруднен, поради непроходимите просеки по електропроводните линии в този район. За района на дружество „ЕВН – България”, на 7 януари 2012 г. без електрозахранване бяха 103 населени места с общо 7815 потребители. По отстраняването на авариите работеха общо 42 екипа на дружеството, като в оценката на авариите бе включена и авиационна техника за облитане на труднодостъпните електропроводи в планинските части на районите на общините Смолян, Девин и Чепеларе. До 16,00 ч. на 11 януари

За отстраняването на авариите в този район продължиха да работят 24 души и 6 бр. транспортна техника. За района на дружеството „ЕОН – България”, на 8 януари без електрозахранване бяха 109 населени места с 50 хил. потребители. На 11 януари т. г. нямаше населени места без подадено електрозахранване. По отстраняването на авариите работеха близо 150 души, 74 екипа на дружеството и за по-голямата част от селищата в района бе спешно възстановено електрозахранването.

С цел съкращаване на сроковете за реакция на кризисните екипи в бъдеще още през следващата седмица ще се проведат заседания на всички заинтересовани участници и ще се анализират действията на

Благодаря Ви. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, господин министър! Аз искам да Ви благодаря, господин председател, че не прекъснахте министър Трайков и му дадохте възможност да говори повече от предвиденото в правилника време, за да могат българските граждани да чуят благодарността му за това, че една част от тях в продължение на седмица нямаха ток, а както стана ясно от отговора, неколкостотин населени места по два и по три дена нямаха ток. И това е добре да се знае от обществото. Аз не зная дали руски и турски депутати са питали министри в парламентите си каква организация се създава, но не допускам в европейските държави по една седмица отделни населени места да нямат ток. Вашето откритие, че месец януари може да вали сняг и част от него да е мокър и тежък, има епохален характер. То без съмнение трябва да бъде дадено като възможност и на нашите деца да го изучават в училище, защото едно е да вали сняг през месец юни, а друго – през месец януари. Фактът, че Вие правите това откритие, отговаряйки за българския туризъм, отговаряйки за българската енергетика, показва изключително високото ниво на некомпетентност, да не кажа неграмотност, на нашия Министерски съвет. Да откриеш, че през месец януари може да вали сняг, се изисква изключителна прозорливост?! В резултат на тази прозорливост стотици български граждани, хиляди български граждани бяха без ток! Хиляди български граждани бяха подложени на унижението в ХХІ век да нямат ток и вода. Аз нямам очаквания, че ръководеното от Вас министерство е в състояние да предприеме каквито и да било мерки в защита на интересите на българските граждани. Още веднъж искам да попитам: колко поделения в малките общини на трите електроразпределителни дружества са закрити през последните две години? Плащанията на такса „пренос на електроенергия” всеки месец къде отиват?

инвестирани в тежка техника, която да гарантира работата в тежките и планинските райони, за които и Вие говорите. Не мисля, че някой редовен български гражданин е видял тази 350-милионна инвестиция. Може би има законови пречки за инвестициите, но Вие сте за това – да инициирате съответните промени, за да бъде отвързан инвестиционният процес в тези дружества, от които зависи цялото българско население. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Желаете Извинете ме, господин Петков, но ме разберете и мен, че когато отговарям на Вашите въпроси, никога не зная от колко ниско ниво трябва да започна. може би понякога Ви давам информация, която вече знаете. По повод на лъжата, която казахте, че в Стойките няма електроенергия, там има, още на 10 януари е възстановена, облетяно е с хеликоптери и всичко е отстранено. Приятен ден Ви желая! Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпроси и питания към министъра на труда и социалната политика господин Тотю Младенов. Разбрах от колегите, че всъщност е настъпила размяна в поредността на питанията. Първо ще бъде питането от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев относно мерки за създаване на заетост за хората в предпенсионна възраст. Питането ще бъде развито от колегата Драгомир Стойнев. Заповядайте, господин Стойнев.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 в края на миналата година се прие доста тежка пенсионна реформа срещу хората, която неминуемо ще създаде по-голяма безработица. Казвам, че ще създаде по-голяма безработица, тъй като времената са тежки, господин министър, икономическа криза е. Неслучайно ние от опозицията многократно заявявахме и имахме намерения, ако трябва да бъде правена тази реформа, дай Боже, страната тръгне по възходящ ход, когато се създават работни места и не се съкращават работни места. Съвсем нормално и обяснимо е, че когато се вдига стажът и възрастта, работодателите да се освобождават от своите работници. За хората в предпенсионна възраст, които останат без работа, ще бъде вече изключително трудно и почти невъзможно да се пенсионират. Нормално е правителството, знаейки, че ще прави такава пенсионна реформа, да бъде подготвено с конкретни мерки и програми, които да помогнат на хората.

а от друга страна имаме и доста обезкуражени лица, които са потенциал за бъдещо интегриране в този пазар. Но конкретните ни въпроси са за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

Безработните лица над 50-годишна възраст са целева група в най-мащабната схема по Оперативна програма „Човешки ресурси и развитие” с бюджет 250 млн. лв. за периода 2009-2013 г., в това число 75 млн. лв., предвидени за тази година. В рамките на схемата безработните лица се включват в професионално обучение и последваща заетост. На работодателите се предоставят средства за трудово възнаграждение на лицата в период от 9 до 12 месеца. Към края на месец ноември миналата година 10 522 лица над 50-годишна възраст са включени в обучение по схемата, а 9942 от тях са устроени на работа чрез субсидирани работни места. В условията на ограничено търсене на работна сила ефективната подкрепа за социална интеграция за лицата от неравнопоставените групи осигуряват програмите за разкриване на работни места в сферата на услугите, за отглеждане на деца и грижи за възрастни. Безработните лица над 50-годишна възраст се включват приоритетно в заетост по схемата „Отново на работа”, която се изпълнява в рамките на оперативната програма. Схемата подпомага съвместяването на професионалните и семейните задължения на родителите чрез осигуряването на качествени грижи за техните деца. В края на месец ноември миналата година в заетост в областта на услугите за отглеждане на деца са включени 763 безработни лица над 55-годишна възраст. По Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” е осигурена заетост на 860 безработни лица над 50-годишна възраст, които полагат качествени грижи за възрастните хора. Мерките, които Министерството на труда и социалната политика предприема за повишаване на заетостта, включително чрез предоставяне на обучение и заетост, допринасят за защита на лицата от групите в неравностойно положение на пазара на труда. През периода януари – ноември миналата година в заетост по програми и мерки за обучение и заетост са включени 14 841 лица над 50-годишна възраст. По Националната програма „Помощ за пенсиониране” средно са работили 135 лица. В Закона за насърчаване на заетостта е регламентирана конкретна насърчителна мярка в подкрепа на безработните лица над 50-годишна възраст. На работодател, разкриващ свободно работно място, осигурил заетост на лице от целевата група, се предоставят средства от държавния бюджет за трудово възнаграждение и задължителни плащания по трудовото и осигурителното законодателство. За периода януари-ноември миналата година при условията на насърчителната мярка е осигурена заетост на 834 безработни лица над 50-годишна възраст. Безработните лица в предпенсионна възраст имат равен достъп и се включват активно във всички програми и мерки на пазара на труда при спазването на установените изисквания. През периода януари-ноември миналата година 9883 безработни лица на над 50-годишна възраст са устроени на работа по Програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост”, също така активиране на неактивни лица – 1290 лица. На субсидираните безработни лица по Националната програма „Нова възможност за заетост” са устроени 739 безработни лица над 50-годишна възраст, съкратени от работа поради преструктуриране на производства, ликвидация и други. През периода януари-ноември миналата година по Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания на работа са устроени над 617 лица над 50-годишна възраст. Работещите хора в предпенсионна възраст активно се възползват и от възможностите за придобиване на знания и умения, които са търсени на пазара на труда. Повече от 8700 заети лица над 50-годишна възраст са включени в обучение по информационни технологии и чуждоезиково обучение в рамките на схемите за обучение по оперативната програма. През 2012 г. усилията на Министерството на труда и социалната политика са мобилизирани в подкрепа на икономическото възстановяване и осигуряването на широк спектър от възможности за заетост и надграждането на инвестиции в човешките ресурси. Промените в пенсионната система ще се съчетаят с активни действия за повишаване на качеството на работната сила и осигуряването на заетост на безработни лица с по-висока възраст. Те ще се включват в програми и мерки за обучение, включително ваучери за придобиване на знания и умения, които са търсени на пазара на труда. За безработните лица в предпенсионна възраст е предвидено увеличаването на срока на заетост от 1 на 2 години по Националната програма „Помощ за пенсиониране”. През 2012 г. е увеличено трудовото възнаграждение на безработните лица, включени в тази програма. За лицата с висше образование, наети на длъжност, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво е определено като „завършена степен за висше образование”, субсидираното възнаграждение е в размер на 350 лв. Предвиждаме над 700 работни места и ще използваме и резерва, който е близо 1 млн. лв. в Националния план по заетостта, ако се налага, ако има интерес към тази програма, за да могат да бъдат финансирани допълнително тези мерки. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. Господин Стойнев, заповядайте Благодаря Ви, господин министър, Дадохте много информация, усвоявате европейските пари, но заетостта продължава да намалява. В крайна сметка наистина, когато една икономика не работи, не може да осигури заетост на всички хора. Но, господин министър, хората, които са над 55 години, които са безработни, са приблизително 70 хил. човека. В Националния план за насърчаване на заетостта парите, които се предоставят от държавния бюджет, остават на нивото от предходната година, сякаш пазарът на труда остава същият или ще се подобри, тоест на 73 млн. лв. В Националната програма „Помощ за пенсиониране” са предвидени пари, забележете, уважаеми дами и господа, за едва 229 човека, при положение че има над 70 хиляди безработни. Няма да отварям въпроса за Националната програма в подкрепа на майчинството, ще има конкретен въпрос, но там става въпрос за нула майки. А мерките към работодатели за наемане на безработни лица над 50 години, са за 700 човека, при положение, че през 2009 г. говорихме за подпомагане на хора, приблизително 6 хиляди човека, където безработицата бе под 8%. Сега, когато имаме една от най-високите безработици в Европейския съюз, ние де факто намаляваме бройката на хората, които могат да се възползват от тези програми. Съжалявам, но аз не виждам никаква логика в това, което Вие представяте едва ли не като ангажимент на правителството, и това, което ще изпълнявате. Нещо повече, господин министър, Вие продължавате успешно да хвалите Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. Вярно е, че по програмата „Отново на работа” в периода 2009 - 2013 г. са предвидени 64 млн. лв. До момента са усвоени около 3 млн. лв.

За 2012 г. са предвидени да се усвоят 75 млн. лв., при положение, че за три години са усвоени едва 50 млн. лв. Явно има някаква пречка. Знаете много добре, че тези пари се усвояват на проектен принцип. Трудно ще достигнат до хората.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

чрез различните оперативни програми – „Околна среда”, „Регионално развитие”, „Конкурентоспособност”, „Развитие на селските райони” и Оперативната програма „Човешки ресурси”. Що се касае до Оперативната програма „Човешки ресурси” Вие от 2007 до 2009 г. бяхте усвоили 30 милиона. В момента са усвоени над 387 млн. лв. по Оперативната програма „Човешки ресурси”. Само това искам да Ви кажа като разлика: за тази година са предвидени около 420 млн. лв. за субсидирана заетост за обучение, за квалификация, както на заети, така и на безработни лица. 73 милиона от Националния план по заетост за тази година и около 350 млн. лв. по Оперативната програма заетост, субсидирана за бизнеса, за квалификация, за обучение и за заетост на безработни лица, и за допълнителна квалификация и преквалификация на заети лица, общо над 420 млн. лв. за заетост само по Оперативната програма и от Националния план по заетостта.

ще се включат приоритетно по схемите „Отново на работа”, „Развитие”, лицата в предпенсионна възраст ще се включат и в предоставянето на социални услуги по Оперативната програма по схемата „Алтернативи” за предоставянето на услуги в семейна среда с бюджет 20 млн. лв. само за тази година по схемата „Помощ в дома”, за създаване на центрове за грижи в домашна среда с бюджет 6 млн. лв. само за тази година. В заключение искам да подчертая, че ефективната подкрепа „За по-дълъг трудов живот на възрастните хора”, изисква и интегрирани дългосрочни политики за профилактика и подобряване на условията на труд и на живот, в които са ангажирани както държавата, така и бизнеса, така и местните власти, така и гражданското общество. Благодаря

да ме изненадате. Продължаваме със същите стари програми, със същите стари схеми, при положение че расте безработицата, при положение, че има пенсионна реформа. Отново се опираме на оперативната програма, от която Вие през месец октомври 2011 г. усвоихте това, което е договорено от предишното правителство. През 2009 г. България бе на 14-о място по усвояване на средства от Европейския социален фонд, сега сме на 26-о място, господин министър.

Господин министър, важно бе, че през 2011 г., знаейки много добре, че ще правите пенсионна реформа, Вие не я съобщихте на хората, защото е изборна година. Излъгахте ги, даже им обещахте увеличаване на пенсиите, което не се получи, само и само да покажете добри резултати на изборите, но 2011 г., ако бяхте загрижен за хората, или по-скоро, ако правителството беше загрижено за хората, трябваше всички тук заедно да изработим конкретни нови мерки, схеми, които да работят за хората. Защото този рестриктивен подход на увеличаване на стажа и на възрастта ще доведе до една наистина по-голяма безработица. Българският пазар на труда не може да поеме толкова много безработни. И не случайно Европейската комисия даде като препоръка изработване на нови мерки за хората над 50 години. Вие сега идвате, давате едни големи пари, казвате колко ще бъдат усвоени. Ще, ще – все в бъдеще време. Ами, ако не се усвоят, господин министър, ако тези програми не достигнат до хората? Тоест Вие трябваше да кажете за каква квалификация говорим тук, какво ще бъде развитието за 2012 г., в кои сфери ще се специализира българската икономика. Как ще излезем от кризата? Имате ли някакъв диалог с Министерството на икономиката, така че наистина да произвеждаме едни качествени хора на труда? Те отговарят ли на нуждите или просто има едни пари и тук трябва да се мерим с опозицията кой какво усвоява? Но какъв е крайният ефект? Крайният ефект го няма, господин министър. Точно затова аз смятах, че ще има нещо ново, но, за съжаление, продължаваме старата схема. Аз въпреки всичко Ви желая успех, дано да се усвоят тези пари, но не виждам качествения ефект, той е най-важният за хората. Това количествено усвояване нищо не означава за хората. Защо? Защото няма визия къде отива страната, как пазарът на труда ще се развива, усвояването на пари не е единствения начин. Жалко е, господин министър, че пропуснахте една огромна възможност през 2011 г. да

Питане от народния представител Емилия Масларова и Валентина Богданова относно стандартите за финансираните от държавата делегирани дейности през 2012 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”. Кой ще развие питането? Заповядайте, госпожо Богданова. Благодаря Ви, госпожо председател. Колеги, господин министър! Вече трета поредна година размерите на стандартите за финансиране от държавата на делегирани дейности във функция социално осигуряване, подпомагане и грижи запазват нивата си, а тези нива са значително по-ниски от размерите на стандартите през 2009 г. Когато задаваме този въпрос, аз държа да кажа за какво точно става дума и да е ясно, че чрез тези стандарти се финансират специализирани институции, предлагани в общността социални услуги, като домовете за възрастни хора с увреждания и домовете за стари хора. Говорим за възрастни хора с умствена изостаналост, психични разстройства, физически увреждания, деменция, сетивни нарушения. Говорим за домовете за деца, в това число домове за деца с физически увреждания, с умствена изостаналост, и домовете за деца, лишени от родителски грижи. Говорим за дневните центрове за деца и възрастни хора с увреждания. Говорим за центровете за социална рехабилитация и интеграция, центровете за временно настаняване, защитените жилища, звената „майка и бебе”, приютите, центровете за работа с деца на улицата, кризисните центрове. Мога да продължавам да изброявам тези социални услуги, но да е ясно едно че става дума за хора, които сами не могат да подреждат и осигуряват живота си. Към тяхното битие и физическо оцеляване държавата има особени отговорности. Нашата тревога е свързана с това, че размерите на стандартите остават едни и същи, и то на фона на растящите цени на горивата, на електроенергията, на водата, растящите цени на храните и медикаментите. Даже не се каним да коментираме, с извинение и уважение към хората, които работят в този сектор, заплатите им, които продължават да са най-ниските в сферата на бюджетните служители. Господин министър, ние Ви питаме: какво наложи намаляване на размера на стандартите за издръжка в специализираните институции? Какво е влиянието на по-ниския размер на стандартите върху качеството на предоставяните социални услуги и как ще се компенсира размерът на инфлацията? Този въпрос за нас е изключително важен, защото стойността на една държава се определя от това какви възможности осигурява тя да подреждат и развиват живота си тези, които могат, но и от това по какъв начин тя осигурява битието, оцеляването и възможностите за живот на тези, които не са в състояние да направят това сами, очевидно по причини, които не зависят от тях. Искам да кажа още нещо. Този въпрос изисква сериозен отговор, защото в последно време се коментира много усилено Законът за правата на детето. На нас ни предстои да ратифицираме Конвенцията за хората с увреждания и ако нямаме сериозно отношение към начина, по който вършим своята част от работата, ще приемаме лицемерно мъртви текстове, а това не е добро решение. Затова разчитам на сериозен отговор. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо Богданова, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря за така поставените въпроси, свързани с финансовата осигуреност на социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности. Те са много добър повод от тази висока трибуна отново да се внесе яснота по тези въпроси. Най-напред искам да Ви обърна внимание, че нормативната регламентация на разделението на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местните и делегираните от държавата дейности и определянето на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности, съответно за 2011-а и 2012 г., се съдържат в Решение № 715 на Министерския съвет от 1 октомври 2010 г., Решение № 265 на Министерския съвет от 29 април 2011 г. и Решение № 668 на Министерския съвет от месец септември 2011 г. Техният внимателен прочит ясно показва, че няма никакво намаление на стандартите в сферата на социалните услуги както за специализираните институции, така и за услугите в общността. В продължение на казаното по-горе искам да акцентирам върху това, че не само няма намаление на стандартите за тази година, но в предвидената сума бюджетните средства имат, макар и незначително спрямо нашите желания и желанието на Националното сдружение на общините, увеличение от около 300 хил. лв. спрямо миналата година. Тук следва да се има предвид нещо много важно с пряко отражение върху качеството на предоставяните услуги, услуги, както и върху икономическата ефективност на самата система. В контекста на нашите заявени приоритети налице е тенденция за оптимизиране на структурата на социалните услуги за сметка на увеличаването на социалните услуги, предоставяни в общността. Тук искам да отворя една голяма скоба. Ние спряхме хаоса в развитието на социалните услуги, безразборно, в цялата страна. Направихме Национален план за развитие на социалните услуги – в цялата страна, във всяка община, във всяка област има такива общински и областни планове за развитие на социалните услуги. Вече има един систематичен ред и всяка община знае какви услуги ще се развиват на нейната територия. Така ние много по-добре можем да предоставяме необходимата качествена грижа за нашите бенефициенти, ограничавайки риска от тяхното социално изключване, От друга страна, услугите в общността, за които има голяма обществена потребност, ангажират и по-малко бюджетни ресурси. В потвърждение на очерталата се тенденция за преструктуриране на услугите ще посоча, че само за периода 2010 2012 г., при запазване равнището на стандартите, бюджетните средства за финансиране на социалните услуги в общността се увеличават от 49,8 милиона на 61,7 милиона, тоест с 23,9%. Затова и нашите намерения са да стимулираме този процес, включително и чрез процеса на регионално планиране, за което от миналата година вече имаме и необходимата правна рамка, и направените промени в Закона за социално подпомагане. В заключение бих искал да заявя, че въпреки сложната кризисна ситуация, в която ще бъдем принудени да работим през тази година, ние ще продължаваме да следваме нашата политика и приоритети в сферата на социалните услуги, така че да не допуснем дестабилизиране на системата, още по-малко – ограничаването на възможностите за осигуряване на необходимата социална закрила на хората, които се нуждаят от подкрепа в нашата държава.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми останали може би 5% от колегите в залата! Господин министър, за да няма спекулации „Вие и ние, предишните и сегашните”, ще направя съвсем кратка съпоставка. През 2009 г. сме Ви оставили над 176 млн. лв. в тази дейност – за стандартите за делегираните бюджети и решаване проблемите на хората в тези институции. 2011 г. със споменатото от Вас решение (няма нужда да го споменавате, ние четем, знаем приложенията и всичко) сумата която е била определена, е 160 млн. лв., тоест с 16 милиона по малко. За 2012 г. (Вие много точно споменахте онова решение на Министерския съвет от месец септември) – да, Вие не пипате сумата като цяло, но в Приложение № 6 намалявате бройките, тоест намалявате натуралните показатели и вместо в рамките на тази сума да повишите стандартите, за да имате повече добри условия за хората, намалявате самите средства, в резултат на което, в сравнение с онази 2009 г., през 2012 г. ще имате с около 18 милиона по-малко средства.

Хората в домовете за възрастни с психически разстройства ще имат 66 лв. по-малко. Хайде, ще отида при децата. Децата с физически увреждания ще имат с 58 лв. по-малко месечно, децата с умствени увреждания – с 58 лв. по-малко.

деинституционализацията и приемните семейства. Но хората задават въпроса: дали някои ще бъдат приемно семейство на психично болен човек, бил той възрастен или млад? Да не говорим каква е цената за издръжката там. Така че аз Ви задавам, господин министър, допълнителния си въпрос:

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Масларова, уважаеми дами и господа народни представители! Още веднъж искам да кажа, че с предприетите законодателни промени, свързани с териториалното планиране на социалните услуги, които предприехме се преодоляха установени диспропорции в структурата на социалните услуги. Всички заявени, включени в бюджета за 2009 г., но неразкрити, забележете, и нефункциониращи социални услуги тогава, бяха свалени като ангажимент за бюджетно финансиране в съответствие с регионалните планове за развитие на социалните услуги – неработещи. Налице е тенденция за оптимизиране на структурата на социалните услуги в посока за увеличаването на социалните услуги, предоставени в Общността. За периода 2010-2012 г. още веднъж искам да повторя – при запазване равнището на стандартите в рамките на сравнително постоянни общи бюджетни разходи на сектора, ангажираните бюджетни ресурси за финансиране на социалните услуги в Общността се увеличават от 49,8 на 61,7 млн. лв., тоест с 23,9% повече. Финансирането на социалните услуги, които са делегирани от държавните дейности, става в рамките на бюджета и при запазването на установените принципи и философия на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Уважаема госпожо Масларова, съдействието на Националното сдружение на общините ние правим политиките през тези две години и половина за деинституализацията на дечицата, за извеждането им от сегашните

за създаването на защитени жилища, центрове за рехабилитация и интеграция на деца и хора с увреждания. Също така по проект от Световната банка, както много добре знаете, вече започва реализирането на редица проекти за дечица от нула до три и от три до седем години. Също така предстои и в момента широко се обсъжда Законът за детето, който е изцяло нова философия, която е на базата на сегашната ситуация в страната и на взаимоотношенията между родители и деца, образователна система и така нататък. Вече вкарахме и за ратификация Конвенцията на ООН за хората с увреждания и се надявам, че българският парламент в рамките на този или на следващия месец

Благодаря Ви, госпожо председател. Аз определено оставам с впечатление, че си говорим на различни езици. Ние не говорим за регионални програми. Ние не говорим за някакви преструктурирания. Програма и структури не топлят и не хранят. Ние говорим за онези средства, които чрез новите програми и с тези нови структури, и чрез тези нови форми ще бъдат насочени, за да се издържат и обслужват хората, които не могат сами. Пределно ясно е, че без домове за възрастни хора – било то с физически увреждания, било то с психически увреждания, няма да можем да минем. Пределно ясно е, че тази програма от Световната банка, която започна от предишното правителство, тези пари 40 млн. евро е една добра програма, но тя „ще”. В момента – днес, утре, другия месец, след три месеца тези деца с физически увреждания, с умствени увреждания и възрастни хора – няма да влизам в подробности, просто ще бъдат в тези домове. И аз Ви питам: какво ще се случи? Цените се увеличават. Валят протести от хората, които работят в тези институции. Не зная, господин министър, дали стигат до Вашия кабинет, но аз имам писма и хората са се подписали. Този път не са се страхували. Може ли ние да говорим за хора, които се занимават с възрастни или деца с психически увреждания, да стоят на заплата 240-250-300 лв.? Приложили са си щатните таблици, приложили са си квалификационния стаж и така нататък. Ние говорим за издръжката – това, което Вие давате за лекарствата, за отоплението, за храната на тези хора. Нека да не смесваме едното с другото. Що се касае до нещата, които се приемат в насока за децата, за тяхното включване в семейството, много може би ще дебатираме, защото оттук насетне предстоят твърде много дебати. Моето дълбоко убеждение е, че децата не трябва да се гледат в домове, макар и направени от нов тип, от семеен тип, с нови форми, че трябва да направим всичко възможно за деинституализацията по възможно по-добрия начин. Аз съм твърдо „за” и тя е започната доста отдавна, но определено считам, че скривайки се зад различни фрази, програми и тем подобни, реално намаляваме средствата за тези хора, за тяхната издръжка средномесечно. Благодаря. Следващото питане е отново от народния представител Емилия Масларова относно мерки за ограничаване влиянието на демографската криза. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Искрено съжалявам, че сме в такъв редуциран състав, когато става въпрос за политики, и то свързани с демографската област. Министерството на труда и социалната политика е заложило като основна цел полагане на комплекс от мерки и средства за насърчаване на раждаемостта. Нещо, разбира се, похвално, когато се залага в един документ, тъй като имаме едно намаление само за десет години заради външна миграция на над 7-800 хиляди души. Имаме намаление с близо 300 хиляди пак заради такава миграция на жени във фертилна възраст и никак не е без значение каква ще е политиката на нашата страна в демографската област. Дори ако трябва да спомена и това, което стана в последните месеци на миналата година, свързано с така наречената пенсионна реформа. И пак за да няма някакви злоупотреби с предишното и сегашното правителство,

като през 2005 г. поехме родените 69 хиляди българчета. Тоест виждате един много сериозен ръст на раждаемостта и то, забележете, мога да кажа колко са втори деца, колко са първи деца, колко са трети деца, колко са брачни, безбрачни или при жени с висок интелектуален коефициент на развитие. Разбира се, господин министър, Вие ще кажете, че в период на криза нищо не е намалено в областта на майчинството и детството, касаещо част от проблемите на демографската криза. Тук искам да кажа още един показател, който ми се струва, че никак не е без значение – през 2009 г. ние оставихме една младежка безработица на равнището 16%, като в Европа беше 14,8%, тоест едно сравнително добро положение, а младежката безработица през 2005 г. беше 24%. Тоест и тук сме създали някакви условия като политика за младите хора в България. Затова, господин министър, никак не е без значение за нас какво ще правите оттук насетне. Разбира се, това не е въпрос само до Министерството на труда и социалната политика, но що се касае до част от параметрите на заетостта и конкретните мерки за стимулиране на бременност, майчинство, отпуски и отглеждане на деца, гарантиране на децата и различни програми не е без значение каква е Вашата позиция. За мен За мен е много важно, тъй като на едно от заседанията на Комисията по труда и социалната политика Вие преди време казахте, че ще направите всичко възможно да гарантирате част от правата на майките и на децата. Искрено се надявам, че Вие ще проявите такава упоритост

Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Михайлова, уважаеми дами и господа народни представители! Основният инструмент за социална политика за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца в сигурна семейна среда е осигуряването на интегрирана подкрепа за семействата и за децата. Това е основен приоритет в работата на нашето министерство както за тази година, така и в дългосрочен план. Осигуряването на семейни помощи е само един от елементите на подкрепата на деца и семейства. През миналата година в различни видове семейни помощи са подкрепени над 80% от децата в Република България. Средствата, отделени в държавния бюджет само за предоставянето на семейни помощи за деца през миналата година, са в размер на почти половин милиард лева, а за тази година са осигурени средства в размер на 510 млн. 436 хил. 440 лв. въпреки кризата. Този факт е от изключително значение в условията на криза и ограничени финансови възможности. Считаме обаче, че не само финансовата подкрепа от държавата е основният стимул за насърчаването на раждаемостта. Най-важната подкрепа е осигуряването на възможност за родителите да получават доходи от труд, да имат достъп до услуги и грижи за деца. За активно участие на родителите на пазара на труда Министерството на труда и социалната политика ще продължи да редица програми, основани на интегриран подход, насочен към ограничаването на бариерите пред заетостта, насърчаването на участието в различни форми на учене през целия живот и по-добро съвместяване на професионалния и на личния живот. Успешен пример в тази посока са схемите „Отново на работа” и „Нови възможности”, реализирани по оперативната програма. По схема „Отново на работа” – за връщане на работа на родители с малки деца от 1 до 3-годишна възраст, се подпомагат с осигуряването на безплатна детегледачка. Общият бюджет на цялата схема за периода 2009-2012 г. е 64 млн. лв. Индикативният бюджет за тази година е 7 млн. лв. Към декември миналата година броят на одобрените заявления е вече над 3000. Интересът е доста голям. Сред целевите групи по схемата „Нови възможности” за самотните родители и многодетни майки, схемата осигурява възможности за общините чрез финансова подкрепа да създават социални предприятия като обществени перални, обществени трапезарии, предприятия за озеленяване и благоустройство. Индикативният бюджет за тази година е 5 млн. лв. Очаква се по схемата да бъде осигурена постоянна заетост на най-малко 800 лица от най-уязвимите групи, включително самотни майки, хора с увреждания и други. Стартирахме и операция „Социални иновации в предприятията” на обща стойност 37 млн. 880 хил. лв. Тя се финансира по оперативната програма. Има за цел да подкрепи комплекс от мерки, водещи до по-добри работни места и осигуряването на по-добро съвместяване на личния и на професионалния живот. Наред с останалите мерки по операцията се предвиждат и мерки за създаването на гъвкави форми на заетост за родители, осиновители и попечители на деца до 3-годишна възраст, самотни родители, родители осиновители и попечители на деца с увреждания. Освен това ще се финансира и създаването на кътове за деца в предприятията. Има вече много проекти, подадени от бизнеса в тази посока. Услугите за грижа за деца са другият важен фактор за отглеждането на деца и подкрепата на родителите. Министерството на труда и социалната политика изпълнява проекти, насочени към разширяването на услугите и грижи за деца. Пример за това, още веднъж ще спомена, е проектът на Световната банка за социално включване за дечица от 0 до 3 и от 3 до 7 години. Ще продължи ли развитието на социалните услуги в общността? Към 30 ноември миналата година функционират 631 социални услуги в общността, от които 303 са насочени конкретно за подкрепа за деца и семейства. За да се обезпечи функционирането на достатъчно и адекватни на потребностите социални услуги в общността, през миналата година в бюджета бяха предвидени 56 млн. 703 хил. лв. Бюджетните средства за финансиране на социални услуги в общността за тази година са 61,7 млн. лв., тоест повече. Успоредно с финансирането от държавния бюджет на социалните услуги в общността, като делегирана от държавата дейност Министерството на труда и социалната политика използва и инструментите на оперативната програма. Искам също така да отбележа, че не само финансовото подпомагане е важно. Ние искаме да го съчетаем с развитието на социалните услуги,

Политики се правят комплексно. Ще припомня отново, че предишното правителство увеличи тройно отпуската по майчинство на работещата майка. Предишното правителство увеличи с 60% обезщетенията за майките, които отглеждат децата си от 1 до 2 години. Предишното правителство увеличи 2,5 пъти детските детските добавки. Предишното правителство увеличи двойно парите при раждане на дете. При раждане на второ дете увеличи три пъти средствата – от 200 на 600 лв. Предишното правителство взе решение и даде по 1200 лв. при раждане на деца близнаци на всяко едно дете. Няма да продължавам, защото твърде твърде много са политиките, които сме изпълнявали в този период. Господин Младенов, моля Ви, не коментирайте отново програмата „Отново на работа” в подкрепа на майчинството, защото данните, които имам, а те са официални данни, в подкрепа на майчинството по Националния план по заетостта за 2011 г. има 164 жени. Искрено се надявам по оперативната програма тези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

от две години и половина българското правителство не е намалило нито един вид социална помощ за най-уязвимите български граждани. Нито една! Въпреки кризата! При Вас имаше растеж, имахте пари. Въпреки кризата социалната политика в тази област не е ощетила хората.

по тази мярка, има възможност за допълнителни социални услуги за хората, които са в най-неравностойно положение. Освен това политиката на нашето правителство е да подкрепим работещите хора, работещите хора, инициативните, да подкрепим бизнеса, за да може хората да имат достатъчно добри доходи, за да работят в конкурентна икономика и в предприятия с добра производителност на труда. Само по този начин хората ще имат работа

Благодаря, госпожо председател. Господин министър, съжалявам, но да не кажа по-силна дума – не е вярно, че не сте ощетили нито една социална група. От 2010 г. размерът на еднократната помощ при бременност за неосигурените майки от 150 лв., каквато беше през 2009 г., вече е 100 лв. Тоест ощетени са с 50 лв. Понеже казахте „да стимулираме работещите майки”, аз трябва да кажа, че за мен от месец септември миналата година Вие ежемесечно ощетявате работещите майки, които гледат децата си, които са работили.

Искам да кажа, пак подчертавам, че това са високо квалифицирани жени. По Евростат българските жени са с по-висок образователен ценз от българските мъже. Тези са майките, които Вие ощетявате. Разбира се, не мога да не кажа и това, че Вие удължихте срока, на базата на който се изчислява обезщетението, пак на работещата майка. В първата година при раждането на детето й тя трябва да получи 90% от заплатата. Приехме я на 7 дни за осигуряване. За да няма спекули, я направихме на 12 месеца. Вие ги направихте 18 месеца, а сега са 24 месеца. Вие много добре знаете, че по този начин ще намалите и тези средства, които ще давате за жените в България. Искам да Ви посоча за пример министър Цветанов. В последните няколко месеца на миналата година той е издействал за своето министерството няколко десетки милиона. Значи министър Цветанов знае какво да поиска, как да го поиска и как да се аргументира. искрено се надявам, че и Вие като социален министър ще застанете, ще тропнете и ще кажете, че демографската политика е елемент от политиката на националната сигурност. Всички ние сме заинтересовани в България да има здрави, интелигентни, знаещи и можещи българи, които да останат да работят,

като процедура по начина на водене, за да поясня следното във връзка с казаното от министър-председателя и поставящо под съмнение обективността на връченото на вицепрезидента Ангел

не е просто награда за края на мандата, а е инициатива, споделена и с решение на Министерския съвет, тоест и на министър-председателя, който постави под съмнение тази награда. Затова е хубаво, когато се коментират подобни неща, да се подчертае, че има инициатива на неправителствени организации, която е разгледана в Министерския съвет, има решение на Министерския съвет и предложение до президента за награждаване на вицепрезидент. Хубаво е да не се правят

Съвсем коректно искам да уведомя народните представители, поради това че имаше три изявления на парламентарни групи имаме удължаване на парламентарното време в рамките на парламентарния контрол. Ще успеем да завършим с въпросите към министър Тотю Младенов. Следва питане от народния представител Емилия Масларова и Драгомир Стойнев относно определяне на дохода за изчисляване обезщетенията за временна неработоспособност поради общо заболяване, професионална болест или трудова злополука и начина на изплащането им. Заповядайте. ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, в началото на 2010 г. правителството набеляза един доста внушителен списък от мерки, с които в една или друга степен да се създадат условия за по-лесно преодоляване на кризата или по-скоро да се ограничи влиянието на

първите три дни от обезщетението за отпуск по болест на работещите служители, вместо да се плащат 80%, както се плащаше тогава – да се плащат в по-малък размер – 70% от първите три

За нас никак не е безинтересно на базата на предприетата антикризисна мярка да се ограничат злоупотребите с болничните, да се накарат работодателите да бъдат по-внимателни и самите работници, които искат да злоупотребят с обезщетението и първите дни за отпуск по болест.

има ли позитивни икономически мерки, съобразени с кризисната ситуация. Тоест резултати, които да дават основание да продължим по този начин – работодателите да плащат първите три дни от болничния и обезщетението на работниците в размер на 70%. на 70%. Господин министър, Вие сте видели нашето питане – какъв е финансовият ефект в тази връзка? Доколко тази мярка се оказа наистина една антикризисна мярка? Даде ли тя шанс действително да се направят известни икономии, най-вече в Националния осигурителен институт? Каква всъщност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

Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, която е в сила от 1 юли 2010 г. и с последните промени на Кодекса за социално осигуряване й се удължи до 31 декември 2012 г. Съгласно разпоредбите на § 22 осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. С въвеждането на тази разпоредба се цели голяма част от осигурителите и осигурените лица да преосмислят отношението си към осигурителната система като източник на доходи във вид на обезщетение при финансови затруднения на работодателя и възможности за замяната на платен отпуск. Очакваният ефект от тази мярка е да намалеят разходите на бюджета на държавното обществено осигуряване за парични обезщетения при болест и да се ограничат злоупотребите. Анализът на разходите за парични обезщетения и за временна неработоспособност поради общо заболяване, гледане на болен член от семейството, карантина, нетрудови злополуки и трудова злополука, и професионална болест до края на месец ноември миналата година, потвърждава тези очаквания – отчетният разход е 240,4 млн. лв., което е намаление с 51,7 млн. лв.

1 млн. 902 хил. 120 броя обезщетения за временна неработоспособност от фондовете „Общо заболяване и майчинство”, „Трудова злополука и професионална болест”. В сравнение със същия период на 2010 г. броят на изплатените обезщетения е намалял с 20,7%. Данните на информационната система на Националния осигурителен институт показват значително намаление в броя на болничните листове с 33,8 на сто за периода юли 2010 – юни 2011 г. целогодишно действие на антикризисната мярка. Разходът за обезщетение – с 28,6 на сто и броят на загубените работни дни поради временна неработоспособност – с 29,4 на сто в сравнение с едногодишния период преди това.

със съгласието и на синдикатите, и на бизнеса, ефектът се постига. Смятам, че по този начин по-малко се ощетява държавното обществено осигуряване. Благодаря.

20,7% са намалели обезщетенията, всъщност средствата, и с 33% по-малко са болничните листове. Разбира се, това са показатели, които дават доста интересна характеристика и дават основание да считаме, че това действие, прието от правителството съвместно със социалните партньори, дава положителен, един добър ефект. Кое ни е накарало нас, господин министър, да зададем този въпрос?

не излизат в отпуск по болест, дори и да имат температура или някакво неразположение – първо, защото се страхуват от работодателя в този период на криза да не ги освободи, и, второ, защото в крайна сметка всеки в такъв период от време се притеснява най-вече за своето работно място. В същото време, нека да не забравяме, че може би има и други причини, които аз сега не искам да коментирам тук. Вие бихте ли казали, господин министър, колко лица действително са ползвали краткосрочен краткосрочен 3-дневен отпуск, в крайна сметка такива болнични за сметка на работодателите, и колко човекодни де факто са спестени, ако имате такива данни? такива данни? Трябва да направим по-прецизен анализ. Мисля, че ако сега не се направи, то при всички случаи трябва да бъде направен, защото не е без значение за работоспособността и здравния статус на работещите в България. Вие сте специалист в тази област и би трябвало да го знаете по-добре от мен.

по които не се изплащат обезщетения. Що се отнася до това, дали работодателят злоупотребява с тези първи 3 дни, има Главна инспекция по труда. Хората имат възможност да се обърнат към нея, когато има съмнения за злоупотреби от страна на работодателя в тази връзка. Също така има и синдикати, има социално партньорство, както в предприятията, така и на браншово ниво. Така че, ако има такива

Благодаря, господин председателю. Господин Младенов, неслучайно зададох този въпрос. Първо, защото спестените над 50 милиона от Националния осигурителен институт, което е много добре,

да не би случайно спестявайки си тези 3 дни на работодателя и страхувайки се да не бъдем уволнени или все пак да не ни набележат за нещо в такава ситуация, хората подтискайки едно заболяване на два-три пъти, да не докарат едно по-тежко заболяване. Трябва да кажа, че всички ние сме много притеснени. Ето, само преди 2 дни, ако не се лъжа, излезе информация, че за първите 10 дни на Новата година, в кардиологиите имат

Що се касае до Инспекцията по труда, аз много добре знам, че има Инспекция по труда, господин Младенов. И Вие много добре знаете, че в тази ситуация хората няма, или 90 на сто от хората, които са на работа, няма да се оплачат на Инспекцията по труда, нито от работодателя си, нито ще потърсят синдикатите да ги спасяват в момента, в който те имат такива проблеми. Проблемът е много човешки. Той от една страна има своя икономически смисъл, но от друга страна би могъл да акумулира здравни проблеми, които след време, след месец-два, след година, след две, може да се стоварят с още по-голяма тежест. Затова зададохме този въпрос. Искам, и действително Ви моля, моля, направете по-сериозен анализ, има добри специалисти в министерството, за да видим какви са в крайна сметка резултатите. В Националната агенция по приходите всеки месец се подава една декларация, Образец № 6, там пише колко са отработените дни, колко са краткосрочни, колко са дългосрочни, колко са платени отпуски и така нататък, и тази справка може да се направи. Благодаря ви.

е от миналата година, в началото на месец декември, когато направихме среща с организации на хората с увреждания и по тяхна молба се обърнахме по парламентарния ред, по който можем да го направим, с въпрос: Кога най-после тази Конвенция, приета от Генералната асамблея на ООН през 2006 г., за правата на хората с увреждания, подписана в 2007 г., ще бъде придвижена до Народното събрание? Аз зная, че вече има предприети действия. Може би и нашият въпрос малко е помогнал, най-важното е, че тези неща са направени, че вече предстои ратификацията от Народното събрание и затова няма да се изненадам от отговора, който министърът предполагам, че днес ще даде на този въпрос, който задавам, но той вече не е актуален. Въпросът беше: кога ще предприемете тези действия? Не по наша вина чак днес се получава този отговор, който ние зададохме миналата година. Затова аз ще се опитам днес да го направя актуален и ще попитам следното: след като бъде ратифицирана конвенцията, защото вярвам, че това ще стане в Народното събрание, какви ще са следващите действия, които ще предприемете от страна на министерството за привеждане на законодателството ни във вид, който да отговаря и на конвенцията и наистина да облекчи и подпомогне живота и работата на тези хиляди хора, които имаме в България?

във връзка с необходимостта от усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба и нейното приложение с оглед недостигане изискуемата защита за прилагането на мерки за тази уязвима група, с моя заповед беше създадена Междуведомствена работна група още в началото на миналата година, която да направи подготовка за ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, което включва изготвянето на План за действие с мерки за постигане на националната готовност за извършването на прегледа. Анализът на законодателството е изготвен и на 2 декември от Националния съвет за интеграция на хора с увреждане на свое заседание реши да предложи на Министерския съвет и на Народното събрание да се ратифицира Конвенцията. На свое заседание на 30 декември миналата година, Министерският съвет гласува Решение, с което одобрява Конвенцията за правата на хората с увреждания, приет от Общото събрание на ООН от 13 декември 2006 г.

Вчера имаше заседание на Комисията по външна политика и отбрана. Там с консенсус беше прието да се ратифицира конвенцията и се надявам, че до края на този месец българският парламент ще го направи. В 6-месечен срок след ратификацията на конвенцията ние ще направим подробен план за изпълнението на конвенцията и ще бъде взето решение от Министерския съвет за това, в което ще бъдат ангажирани абсолютно всички институции

Разбира се, аз съм удовлетворена, че това действие е предприето. Това, което бих казала в допълнение, е, че не е достатъчно само внасянето и ратифицирането на конвенцията, защото след това започва същинската работа, която наистина е свързана със законодателство, с работа с институции и още нещо, което бих добавила – с поведение от страна на институциите, и на всички нас българските граждани към хората с увреждания, за това те да получават пълноправно правата си, да не бъдат дискриминирани и да имат достоен начин на живот. За съжаление, не сме направили необходимото. Длъжници сме всички – и институции, и останалите граждани в България, за отношението и за привеждане на начина на живот на тези хора, който да бъде равностоен на всички останали, за да се чувстват достойни граждани на България. Надявам се това да се случи в бъдеще! дуплика? Не. Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол, господин министър. С това и времето за същия приключи, поради което закривам заседанието. Следващото заседание ще бъде на 18 януари, в сряда, от 9,00 ч. Закривам заседанието.